dakle set međunarodnih sporazuma, rekao bih značajnih za razvoj bilateralnih odnosa Srbije sa drugim zemljama, ali i za međunarodne obaveze koje proističu iz članstva u UN.Prvi Sporazum UN.Prvi Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima, drugi Sporazum Vlade Republike Srbije sa Vladom Republike Kipar o saradnji u oblasti katastrofa, a treća tačka se odnosi na potvrđivanje Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa.Kada je u pitanju Sporazum sa Saveznom Republikom Nemačkom o ratnim memorijalima o kojima je maločas govorio i kolega Krkobabić, koji je u ime Vlade Republike Srbije 2018. godine potpisao, tadašnji ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, gospodin Zoran Đorđević, Zoran Đorđević, poslanička grupa SPS smatra da je to doprinos, pre svega, razumevanju različitosti istorijskih pozicija naše dve države, posebno u prošlom veku koji je bio opterećen ratovima.Pri

Prvi i Drugi svetski rat, NATO agresija 1999. godine. Uostalom, taj odnos nije ni moguće menjati jer su istorijske činjenice neupitne i nepromenljive.Revizija istorije ovde i nije zapravo tema.

dostojno, pre svega, obeleže i dostojno, pre svega, održavaju.Odnos prema poginulima u ratovima je civilizacijska tekovina i svojevrsna obaveza koja proističe iz Ženevske konvencije, kao što je maločas i i kolega rekao. Nažalost, ratova je bilo mnogo, stradalih je bilo mnogo, a groblja srpskih žrtava za slobodu i oslobođenje iz proteklih vekova mogli bi smo, kao u stihovima one poznate pesme, nazvati baštama šarenim jer su u njima najhrabriji i najbolji Srbi pali za slobodu, nažalost.Ovaj sporazum predstavlja pravni okvir koji Republici Srbiji pruža mogućnost da dostojno, pre svega, obeleži grobove i grobnice naših postradalih u koncentracionim logorima tokom Drugog svetskog rata, a među stradalima je bilo i pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini i pripadnika partizanskog pokreta, ali nažalost i nedužnih civila koji su iz Srbije deportovani u ove koncentracione logore.Sporazum predviđa uređivanje, održavanje i državnu brigu o ratnim memorijalima, koji svedoče o ratnim događajima tokom ratova na teritoriji obe zemlje, potpisnice ovog sporazuma.Svaka strana preko svojih nadležnih organa brine o memorijalima, grobovima i grobnicama na svojoj teritoriji. Takođe, svaka strana o svom trošku održava i neguje svoje memorijale na teritoriji druge države.Sporazum je pravni osnov, takođe, za razmenu informacija i ažuriranje svih evidencija o poginulima, što je za Republiku Srbiju značajna mogućnost da bez ikakvih prepreka sagleda u kakvom su stanju groblja i masovne grobnice u kojima su sahranjene žrtve zloglasnih koncentracionih logora, ali i da utvrdi precizne podatke o svojim žrtvama.Republika Srbija i Savezna Republika Nemačka su tokom prethodnih godina značajno, rekao bih, prevazišle istorijske netrpeljivosti, što potvrđuje veliki broj sporazuma o saradnji u različitim oblastima života, kao i aktivna investiciona, pre svega kreditna politika.Upravo zahvaljujući sazrevanju političkih odnosa i politici razumevanja i tolerancije, uprkos različitim stavovima naše dve zemlje o mnogim pitanjima, Srbija i Nemačka danas, rekao bih, uspešno sarađuju i na političkom, ali i na ekonomskom planu.Mislim planu.Mislim da negde oko, nešto više od 70.000 građana Srbije radi u firmama koje su otvorile upravo nemačke kompanije u Srbiji, što govori u prilog ovakvoj konstataciji.Znate, gospodine ministre, prošlost ne sme stajati na putu napretka, ali isto tako ne smemo je ni prepustiti zaboravu, što svakako nećemo. Srbija čuva kulturu sećanja, ponosna je na svoju prošlost i zahvalnost svima koji su dali doprinos za slobodu i mir, ali od prošlosti i iz prošlosti se ne živi, od prošlosti i iz prošlosti se izvlače pouke, afirmiše se ono što je dobro,

građane.Prošlost ne sme da nam bude jedina sadašnjost i prošlost ne sme da nam bude jedina budućnost. Treba graditi odnose i sarađivati. Danas kada je politički stabilna i ekonomski jaka zemlja Srbija može biti uvažen i poštovan sagovornik velikim i moćnim državama. Takvom politikom koja polazi od činjenice da istoriju ne možemo menjati, ali zato možemo uticati na budućnost Srbija danas gradi svoju spoljnopolitičku poziciju i Srbija je danas znatno ojačala svoj međunarodni ugled i međunarodni imidž i Srbija je danas pouzdan, siguran i stabilan partner.Ono o čemu je maločas kolega govorio tačno je i to je velika važnost za Srbiju, Angela Merkel će u ponedeljak posetiti Beograd, nemačka kancelarka Angela Merkel, i mi nikada ne treba da zaboravimo šta je ona uradila za našu zemlju 2015. godine kada je Hrvatska uvodila sankcije i ono što očekujemo jeste da će trgovinska razmena sa Nemačkom ove godine biti veća od šest milijardi evra i da je Berlin naš najveći spoljnotrgovinski partner.Što

Istakao bih značaj višedecenijske prijateljske saradnje sa Kiprom još od proglašenja nezavisnosti ove države 1960. godine i vremena prvog predsednika Kipra Makariosa koji je bio učesnik Prve konferencije Nesvrstanih u Beogradu još od 1961. godine. Tačno, dakle, pre 60 godina.

je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jednoj koordiniranoj akciji od izuzetno nacionalnog i državnog interesa zajedno sa nekadašnjim ministrom spoljnih poslova, a danas predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije Ivicom Dačićem u vreme kada je bio ministar spoljnih poslova, vodeći kampanju povlačenja priznanja samoproglašene države Kosovo obnovio je mnoga prijateljstva sa ovim zemljama, te se nadamo da će i ovaj važan skup biti nova prilika za uspostavljanje još bolje saradnje sa mnogim nesvrstanim zemljama i to će svakako doprineti ne samo još boljoj i političkoj, već i ekonomskoj saradnji na koju svakako treba staviti akcenat.Kada je u pitanju Republika Kipar, koja je jedna od pet država članica EU koja nije, niti će pod bilo kojim uslovima priznati nezavisno Kosovo, iskoristio bih ovu priliku da se državnom rukovodstvu i narodu Kipar zahvalim na doslednoj politici, istrajnosti i u odbrani pre svega međunarodnog prava i u odbijanju podrške secesionističke namere kosovskih Albanaca. Da podsetim i na to da je Kipar 2015. godine glasao protiv ulaska Kosova u UNESKO.Višedecenijska saradnja naše dve zemlje valorizovana je kroz više od 30 bilateralnih sporazuma u različitim oblastima, kao i razvijenom i kontinuiranom saradnjom i političkim dijalogom na svim nivoima, od saradnje u pravnim pravnim stvarima do saradnje u oblasti turizma.Poslednjih godina osnažena je i spoljnotrgovinska razmena sa Kiprom, a Kipar se nalazi na devetom mestu po obimu ulaganja u Srbiji. Prema podacima u 2020. godina, recimo, robna razmena između Srbije i Kipra iznosila je 46,1 milion evra od čega je naš izvoz bio 41,7 miliona evra, što potvrđuje značaj kiparskog tržišta za našu privredu i priliv investicija iz Republike Kipar je u prvoj polovini 2020. godine iznosio 45 miliona evra, što je takođe značajna cifra imajući u vidu da je Kipar ipak mala zemlja. Naravno, mala po veličini.Ne treba zanemariti da se radi o razvijenoj turističkoj destinaciji koja godišnje ugosti čak nekoliko miliona turista.Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja pre svega produbljivanje saradnje dveju prijateljskih zemalja Srbije i Kipra, ovog puta u oblasti pružanja uzajamne pomoći u slučaju katastrofa i aktivnosti u oblasti zaštite i spasavanja.Sporazum

će ovaj sporazum sprovodi Sektor za vanredne situacije, a sporazum predviđa inače i humanitarne akcije kao što su razmena eksperata, edukacija, obuka i različite upotrebe opreme neophodne za sanaciju katastrofa kakvi su požari, poplave i druge elementarne nepogode.Kada je reč o trećem sporazumu koji je na današnjem dnevnom redu, Predlogu o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa 1 Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa Srbija je kao članica UN potpisnica Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa koja je zaključena 1992. godine u Helsinhiju sa ciljem da se preduzimanjem mera spreče ili umanje posledice prekograničnih industrijskih ekscesa.Potpisnice su dužne da kroz svoje pravne okvire ustanove mere identifikacije opasnih aktivnosti koje mogu uzrokovati industrijske udese uključujući naravno i lokacijske kriterijume. Identifikacija lokacijskih rizika značajna je zbog preveniranja preveniranja industrijskih pre svega ekscesa koji mogu biti sa pogubnim posledicama naročito ako su posledice sa prekograničnim efektom.Sada je potrebno da podržimo i ovom Aneksu, Aneksu ove Konvencije, a ovom izmenom su precizno definisane opasne supstance koje šire osnovu opasne supstance koje šire osnovu opasnih industrijskih aktivnosti i rizika za nastavak industrijskih ekscesa.Svakako da Srbija treba kao potpisnica Konvencije da potvrdi i ovu odluku koja u značajnoj meri olakšava primenu Konvencije, posebno aspekt prevencije industrijskih udesa.Na samom kraju, Poslanička grupa SPS podržaće sve predložene akte sa današnjeg dnevnog reda imajući u vidu pre svega njihov značaj. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom predsedniku Poslaničkog kluba SPS, gospodinu Đorđu Milićeviću.Dajem reč gospodinu Đorđu Komlenskom.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, ja ću svoju pažnju, iako ste i vi i kolege pre mene dosta toga govorili o sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima, prvenstveno pažnju posvetiti ovome.Najpre, ono što je i očekivati kada se na čelu ministarstva nalazi neko ko je bio i ministar pravde, jasno je da definicije koje su u ovom sporazumu unete su apsolutno usklađene i jasne i u skladu sa zakonima koji trenutno važe u Republici Srbiji jer smo imali prilike da negde tekstovi sporazuma nisu baš bili u potpunosti usklađeni.Zašto ovo kažem? Zbog sebe da ponovim, mi pravnici volimo da pročitamo uvek ono što piše na papiru, i zbog građana, treba reći da po Zakonu o ratnim memorijalima – ratnim memorijal jeste vojno groblje, pojedinačni grob,

mesto stradanja, znamenito mesto i drugi pietetni simbol od značaja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.Ovakva Srbije.Ovakva definicija očigledno usaglašena sa predstavnicima Vlade Savezne Republike Nemačke je iskorišćena i u članu 1. predmetnog Sporazuma samo što se pod a) definišu šta su nemački ratni memorijali, pod b) se definiše šta su srpski ratni memorijali.Još jedna jako važna stvar o ovom sporazumu koji sadrži izuzetno mali, ali vrlo jasan i dovoljan broj članova koji na potpuno jedan pravi način celu situaciju koja je kompleksna oko ratnih memorijala Savezne Republike Nemačke, ratnih memorijala Republike Srbije, definiše, otvara prostor za dogovore tamo gde su dogovori potrebni i nužni iz raznih razloga o kojima ću nešto malo kasnije govoriti, ali u drugim stvarima vrlo precizno definiše što je potpuno nesporno u odnosima između Republike Nemačke i Republike Srbije kada su u pitanju ratni memorijali.Po meni je tu jako važan član 3. koji kaže u stavu 1. – da ugovorne strane obezbeđuju jedna drugoj besplatno i na neograničeno vreme da se zemljište, odnosno zemljišne površine koje služe kao ratni memorijali koriste kao trajna počivališta njihovih stradalih u ratu.Iz objektivnih i životnih razloga i proteka vremena i još nekih stvari je jako važan i stav 3. ovog člana koji kaže da ako jedna od ugovornih strana iz uverljivih, javnih razloga neko zemljište iz stava 1. ovog člana bude trebala za neku drugu namenu onda će na raspolaganje staviti neko drugo prikladno zemljište i preuzeti troškove premeštanja pokojnika i uređivanje novih grobova.Izbor novog zemljišta, njegovo uređivanje i sprovođenje premeštanja pokojnika vrši se uz obostranu saglasnost. I to je ono što su ključna načela kada je u pitanju nešto što se zove Sporazum i sam tekst Sporazuma koji je zaista izuzetno kvalitetno i dobro urađen.Najpre bih ja nešto o našim vojnim memorijalima za koje ste i sami rekli, ako se ne varam, da ih ima 41 evidentiran u Nemačkoj. Vi kažete da ima 42, ili ne vidim sad odavde i nije ni bitno, ispravićete me, i možda se ja nisam najbolje snašao, ali ono što sam našao na sajtu Ministarstva, vezano po pitanju vojnih memorijala i spomenika preminulim, zarobljenim srpskim vojnicima u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu me je i obradovalo, ali i pomalo zabrinulo zbog nekih stvari.Ja razumem da su 2020. ili 2021. godina bile godine u kojima je kretanje bilo, hajde tako da kažem svedeno na minimum zbog korona virusa, ali za one pre vas koji su bili na poziciji ministra u svom onom ranijem periodu jednostavno nema opravdanje za sledeće stvari.Ova rubrika sadrži u sebi ukratko pregled o tome gde se nalazi mesto ili grad, oblast kada je u pitanju vojno groblje ili memorijal, zatim naziv kulturnog dobra, stepen očuvanosti i pojedine napomene.Ono što iz ovog pregleda sam ja zaključio, a što jeste poražavajuće da za osam ovim memorijala mi nemamo podatak u kakvom stanju je stepen očuvanosti. Apsolutno mislim da je nedopustivo da ako je opravdanje Korona virus, ograničeno kretanje, koje je bilo u svim zemljama, pa i u Republici Nemačkoj, ali apsolutno nema opravdanja da do 2019. godine sva prethodna ministarstva, ambasade, konzulati, barem ne obiđu fizički i pogledaju u kakvom stanju je taj memorijal.Ono što je još tužnije u celoj ovoj priči, ja ću sad to gledati da što manje davim sa ovim podacima, ali recimo, Nojmarkt, vojno groblje, nije poznat stepen očuvanosti. Sahranjeno je 164 osobe sa područja današnje Republike Srbije stradalo je tokom Drugog svetskog rata.Pa, Nojštajn, Andervaldman, izvinjavam se ako nisam dobro pročitao, vojno groblje, nije poznat status sahranjenih i nepoznat broj osoba sa područja današnje Republike Srbije stradale tokom Drugog svetskog rata.U

u Kaselu ista situacija, u Minhenu ista situacija, u Duizburgu ista situacija, odnosno konstatacija koja stoji na sajtu ministarstva, osim ako nisam neku zastarelu pronašao.Iako možda jesam jugonostalgičar, ponovo podvlačim za sve ove stoji konstatacija i napomena. Sahranjen ili nepoznat ili poznat broj osoba sa područja današnje Republike Srbije, ali tamo gde kaže da su sahranjeni Jugosloveni ili sa područja koje se nalazi van Srbije, za sve te memorijale postoji konstatacija.Mislim da je to nešto što pod hitno treba da se učini, čim to korona i ograničenje kretanja u Nemačkoj dozvoli, jer onda mi očigledno na osnovu ove tabele ne znamo, odnosno niste dobili od svojih prethodnika presek stanja u kakvom stanju su naši memorijali u Nemačkoj, a kako ćemo onda znati šta treba da uradimo da bi smo ih održavali.Mnogo toga mi od Nemačke, njihovog pristupa mnogim životnim stvarima i problemima treba da naučimo. Nemačka koliko znam, između ostalog traži da se obeležja i spomenici njihovih vojnika srede u Šumaricama. Upravo to jeste ono o čemu sam govorio, onaj član 3. koji je jako važan, koji stvara prostor za razrešavanje ovakvih mogućih nekih spornih detalja na koje ću se vratiti dalje.Ne me mnogo naslovi, nacisti i dalje slave jer ih ima u manjim gradovima, obeležavaju razno razne godišnjice, obilaze njihova groblja itd. i neće me to zabrinjavati sve dok budemo imali stav, do duše nisam ga čuo i pronašao da je rečen u Srbiji, rečen je u Crno Gori, praktično se odnosi na isto, gde je generalna sekretarka Narodnog saveza za brigu o ratnim grobljima, Danijela Šili rekla da zna da su oni na tom groblju isključivo poginuli nemački vojnici u borbi protiv partizana.U ovom namerno varvarski vođenom ratu znamo da su bitke protiv partizana verovatno ne samo protiv partizana, označene kao posebno okrutne, nemilosrdne i pune ljudske zlobe. Znamo da su odmazdama protiv njih počinjeni gnusni zločini nad civilnim stanovništvom. Nacionalni savez je svestan ove krivice i to je ono što je ona izgovorila u Golubovcima kada je tamo izmešteno groblje i prilikom tog događaja izgovorila ovo. Znači, jedan vrlo jasan, profilisan, odgovarajući stav koji nam je prihvatljiv, koji pokazuje da današnja Nemačka zaista shvata svu negativnost svoje istorijske uloge na ovim prostorima.Još jednu stvar koju sam želeo da kažem, za jednu bitnu razliku u svemu o ovome nijedan srpski vojnik ili civil koji je stradao u Prvom ili Drugom svetskom ratu, a sahranjen je u Nemačkoj ili u pojedinačnom grobu ili zajedničkim grobnicama, nije tamo otišao da osvaja ili da ratuje. Tamo je odveden kao zarobljenik ili kao radna snaga. Vojnici Vermahta su na teritoriji Republike Srbije u Drugom, kao i oni koji su stradali u Prvom svetskom ratu, Nemci sahranjeni kao okupatori i osvajači.Jako sam ponosan na srpsku tradiciju, a to je da se tuđa groblja poštuju, uostalom niko nikada kao Srbi u ratovima sa Bugarskom nije prekinuo ratno dejstvo, propustio da prođe lekarska jedinica ili ostalo, da pomogne bugarskim vojnicima, sa kojima su sutra morali da ratuju. jasno govorim o onome čime treba i moramo da se ponosimo, ali vreme koje je iza nas pokazuje da imamo određenih propusta koje srećom još uvek možemo i moramo da nadoknadimo.Pitanje Šumarica je nešto što je očigledno, o čemu se razmišljalo, ne samo Šumarica, možda i Kraljeva, ali Šumarice su onako jako specifične po mestu i događaju, da je možda razmišljanje bolje da se taj memorijal nemački koji se odnosi na staro groblje iz Prvog rata i Drugog rata izmesti na neku drugu lokaciju. Ipak su Šumarice mesto u kojem je streljano 21. oktobra 1941. godine 3.000, ali apsolutno nedužnih civila, od toga 300 i više đaka srednjih škola, kao i 15ak dečaka koji su čistili obuću na ulici, ni krivi, ni dužni.S jedne strane mi je žao, s druge strane mi je drago što iz tog događaja sramota srpska koja se zvala Marisav Petrović nije ubijena u Srbiji onako kako to dolikuje kad se rat završio ili tokom rata, nego umro 1974. godine, gle, čudno, baš u Minhenu. Jer, kakve smo nekakve čudne standarde postavili danas, možda bi čak i Marisav Petrović, čuveni Ljotićevac, koji je vodio đake pred nemačke mitraljeze, danas mogao da bude na neki volšeban način rehabilitovan kao i Drenjanin iz Male Moštanice, jer mu nije suđeno po današnjim standardima.Tako da, o ovome treba dobro razmisliti i zaista omogućiti i potomcima ovih vojnika koji su sahranjeni u Šumaricama, jer u Šumaricama, ako ćemo brojati, ali žrtve se ne broje, ima i više sahranjenih vojnika nego što ima sahranjenih naših đaka i nedužnih civila koji su tu streljani. Mislim da tu treba naći jedan odgovarajući kompromis da bi ostali kao trajni zapisi na nešto što se nikad ne može ponoviti.Što se tiče naših memorijala mislim da su, srećom, mnogi pojedinci zaslužni zato što neki od tih memorijala uopšte postoje, očuvani su i zaista očekujemo da se to na jedan odgovoran način u potpunosti danas preuzme. Recimo, u gradu Ulmu u nemačkoj pokrajini Baden Virtemberg, gde su sahranjena 142 srpska vojnika postoji u sredini tog groblja jedan izvanredan spomenik, ali taj spomenik nije podigla niti Kraljevina Srbija, niti Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, niti bivša Jugoslavija, taj spomenik su podigla tri preživela narednika, jedan podnarednik i dva vojnika i meni je jako žao što, uz sav trud, nisam uspeo da pronađem njihova imena, da ih pomenemo danas, jer nadam se da imaju potomke i da se njihovi potomci njima diče i imaju razloga da se diče.Pitanje je kad bismo mi za sve ovo znali da nije Slobodana Miljevića, sveštenika iz Štutgarta, kao i sveštenika Radmila Marinka, koji su još od devedesetih godina aktivno prikupljali podatke, prvo sa imenima vojnika, onda kako su nastradali, gde su nastradali, gde su sahranjeni. Sve to jednostavno dostavili i olakšali posao nadležnim državnim organima da mogu da nastave ovu priču dalje.Ono što možda nije direktno vezano za sam sporazum, ali ono što jeste problem koji može da dovede do toga da sav trud koji očekujemo da će biti uložen od strane Republike Srbije i novac da se ovi memorijali dovedu u red jeste nešto drugo. Ako nastavimo da decu školujemo na način kako smo započeli i da istoriju uče onako kako danas uče, bojim se da je ovo samo zaludan posao. Imaće svrhu dok postoje starije generacije koje pamte nešto.Danas nešto.Danas se deci servira haška istina u školama. Jako je, po meni, sporna reforma nastave iz istorije, jer jednostavno ono što su krstili kao nekakav tematski pristup, dovodi do jednog potpuno nehronološkog učenja koje vodi ka razumevanju i shvatanju srpske istorije.Znači, ako neko u školi prvo uči hrišćanski raskol 1504. godine, pa se vraća u rani srednji vek, pa ide na turska osvajanja, pa onda uči o raspadu bivše Jugoslavije, pa tek onda odlazimo u periode Nemanjića i učimo šta je fašizam i sve ostalo, to nije nešto što će omogućiti da generacije koje dolaze iza nas mogu da shvate svu vrednost memorijala i srpskih memorijala, ne samo u Saveznoj Republici Nemačkoj, nego i na svim onim stratištima gde su srpski vojnici ili srpski civili sahranjeni.Ako budemo dozvolili da ono što nevladine organizacije čine i pokušavaju, a to je da se učenicima posebno mora nametnuti da kroz analizu uticaja razvoja evropskog zapada i da … uzročno-posledičnih veza na primerima iz nacionalne istorije donose zaključke o međunarodnim odnosima, a potpuno isključe naše odnose sa Rusijom, našu istoriju, hronologiju nastanka srpske države bojim se da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da nećemo za dve ili tri generacije imati više nikoga ko će shvatiti i voditi računa o ratnim memorijalima gde god se oni nalazili. Hvala. Zahvaljujem, uvaženom narodnom poslaniku Đorđu Komlenskom na izlaganju.Reč dajem predlagaču, ministru Nikoli Selakoviću.Izvolite.

na veoma preciznom i konstruktivnom analiziranju samog teksta sporazuma, o njegovim pravnim aspektima i o vođenju računa o osetljivosti same materije na jedan, uveren sam, veoma dobar način koji može da bude primer i za druge sporazume slične vrste u onim slučajevima gde nismo još uvek takve zaključili.Želim da se osvrnem samo na četiri posebne tačke o kojima je kolega Komlenski govorio. Takođe, primetio sam i sam pripremajući se za današnju sednicu da od ukupno 45, a mojom greškom rečeno je 41, dakle 45 ratnih memorijala na teritoriji Savezne Republike Nemačke postoje koji su posvećeni srpskim vojnicima kako iz Prvog, tako i iz Drugog svetskog rata. Za njih osam stoji da nije poznato u kakvom se stanju nalaze.Ono što želim ovde da kažem jeste da ćemo u rekordno brzom roku saznati u kakvom se stanju nalaze, da ćemo to foto dokumentovati, identifikovati šta je to što treba da se učini, jer ako se ne varam 40 dana nakon ratifikacije sporazuma u Skupštini i obaveštavanja druge strane o tome počinje i sama primena ovog sporazuma.Nedopustivo je da imamo, ne osam, nego jedan jedini za koji ne znamo u kakvom se stanju nalazi, ali negde sam uveren da je to posledica nečega što je večiti problem naše države i naših državnih organa i jedan od glavnih uzroka, ali i izgovora za to, a to je potpuno odsustvo usaglašenosti koordinacije rada različitih državnih organa.Dakle, organa.Dakle, kod nas se, prema važećem Zakonu o ministarstvima, ova materija nalazi, kao što vam je dobro poznato, u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kada to objašnjavate nekome ko je došao sa strane ili nekome ko je mlađi, zvuči mu potpuno čudno, otkud to u nadležnosti Ministarstva za rad. U stvari, ova oblast je ušla u delokrug nadležnosti Ministarstva za rad onog trenutka kada je svojevremeno naša država ukinula ministarstvo koje koje se bavilo isključivo boračkim pitanjima, pa je taj deo nadležnosti priključila Ministarstvu rada.Ono što je zanimljivo, jeste da je pre Drugog svetskog rata naša država ovu materiju rešavala, odnosno ovim delatnostima se bavila na jedan način kada su u pitanju ratni memorijali na teritoriji naše države, a na drugi način kada su oni koji se nalaze van njenih granica. Ovde je u suštini potrebno uraditi nešto od sledećeg: ili mnogo bolje koordinisati rad Ministarstva spoljnih poslova i nadležnog ministarstva, ili razmisliti o redefinisanju nadležnosti kada su u pitanju oni memorijali koji se nalaze na teritoriji drugih država.U potpunosti ste u pravu kada ste rekli da je neredak slučaj, ja bih čak rekao da je to pretežan slučaj, da su srpske ratne memorijale podizali pojedinci, a ne država, da je manji broj onih koje je podizala država. Dakle, bio sam u prilici da posetim neke od tih ratnih memorijala gde postoje, naših ratnih memorijala, gde jedina obeležja do pre nekoliko godina su ona koja su neprijatelji podigli našim stradalim precima, a mi ni jedan, gde su drugi stranci naši saborci iz toga vremena podigli spomen obeležje našim stradalim, a mi ni jedan, što samo upućuje da moramo kao država mnogo više da posvetimo pažnje tome.Veoma sam pažljivo slušao ovo što ste govorili o slučaju „Šumarica“ i upravo zato sam sporazum sadrži odredbe koje zahtevaju saglasnost obe strane da bi se određene delatnosti sprovodile na terenu. Ne treba zaboraviti, u „Šumaricama“ se nalazi nemačko vojničko groblje iz Prvog svetskog rata.Želim rata.Želim još nešto da iskoristim priliku da kažem. Rekli ste, neretko su bili zaslužni pojedinci što postoje neki ratni memorijali. Čak i danas postoje slučajevi u kojima se ratni memorijali održavaju zahvaljujući pojedincima. Vi ste pomenuli da su ste pomenuli da su trojica narednika, jedan podnarednik i dvojica vojnika zaslužni za podizanje jednog prelepog spomenika u Ulmu,

Cvetković. Zamislite tu šestoricu naših predaka koji su se sami organizovali, u stvari pokazali nam svima šta može da uradi dobro organizovana grupa ljudi, a na našu sramotu šta nije radila ili šta ne radi još uvek država.Ono što ćemo raditi i ono što je uveren sam i opredeljenje koleginice Darije Kisić Tepavčević, koja je na čelu nadležnog resora, ali i moje malenkosti, na mestu ministra spoljnih poslova, jeste da ćemo u budućnosti kroz našu diplomatsku mrežu posebnu pažnju posvećivati i ovom našem aspektu. Nacija je zajednica umrlih, živećih i onih koji će tek da se rode i da vodimo računa i o onim mestima gde su naši preci ostavili svoje kosti od daleke severne hladne Norveške do Severne Afrike.Kao što rekoh, kao potomak iz čije je porodice pod ovim prezimenom samo u Prvom svetskom ratu stradalo 72 muške glave, sa teritorije Zlatiborskog okruga, i iz same kuće dvojica koji su kosti ostavili u Austriji i u Tunisu, osećam jednu vrstu i lične odgovornosti da se ovim mnogo više bavimo.Mogu da vam kažem još nešto, hvala vam naročito što ste to rekli, od Nemaca, od Austrijanaca, ne da možemo, nego i moramo da učimo kako se o ovome vodi računa, kako to izgleda kada odete na neki srpski ratni memorijal, da li danas na teritoriji Nemačke ili na teritoriji Austrije, gde vidite da njihove organizacije o tome vode računa i vode brigu, da to izgleda za primer.Još jednom, hvala vam na konstruktivnom pristupu, na veoma dobrom govoru i ono što vam ostajem dužan jeste da u najbržem mogućem roku dobijete informaciju, kao i svi mi, u kakvom stanju se nalazi osam pobrojanih ratnih memorijala koje ste poimence naveli. Hvala vam. Zahvaljujem ministru Selakoviću na pojašnjenjima i objašnjenjima.Počinjemo sa listom govornika.Prvi na listi je uvaženi predsednik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja, gospodin Samir Tandir. Izvolite. Narodne skupštine, gospodine Krkobabiću.Koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani predstavnici Ministarstva, ove nedelje smo u ovom parlamentu raspravljali i glasali sa današnjim danom, mislim, preko sedam međudržavnih sporazuma. To govori o poziciji i snazi naše države o posvećenosti, prvenstveno predsednika države i predsednice Vlade, ali i vašeg ministarstva i vas lično. To je dokaz ne samo da mi želimo da sarađujemo i unapređujemo bilateralne odnose sa drugim zemljama, već dokaz poštovanja koje naša zemlja i naša diplomatija uživa u svetu.Imamo partnere i na istoku i na zapadu i ono što je utisak, jeste da je austrijski kancelar bio, dolazi kancelarka Merkel, predsednik putuje u Tursku, biće samit nesvrstanih u desetom mesecu i sigurno je Beograd što se tiče jugoistočne Evrope i jugozapadnog Balkana i naša diplomatija sigurno ima jako živu aktivnosti. Iz te žive aktivnosti, možda to nekog i ne zanima, proističu investicije, proističu nova radna mesta, proističu novi putevi.Ako se očekivalo da sa nesvrstanima imamo dobru saradnju, sigurno se nije očekivalo da na ovom nivou imamo saradnju sa Saveznom Republikom Nemačkom i jako je važno važno što danas govorimo o ratnim memorijalima. Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka, glasaće za sve predložene sporazume. Nemačka je naš jako važan partner. Najveće investicije dolaze iz Savezne Republike Nemačke. Izvoz čini jako važnu stavku u budžetu naše zemlje i ove memorijale svakako treba usvojiti, jer minimum nečega što svaki čovek zaslužuje jeste da se zna njegovo grobno mesto.Ono što me je posebno dojmilo kada je ministar govorio jeste u obrazloženju da smo ranije imali, čini mi se, iako su ratovi i sukobi tragedija sami po sebi, odnose ljudske živote, mnogo više viteštva i poštovanja prema žrtvama, čak i kada su vojnici u pitanju, jer većina tih vojnika je morala da bude u određenim sukobima usled politike. Evidentno je da posle Drugog svetskog rata, a unatoč tome što se civilizacija razvijala, imali smo krvavije sukobe i sve je manje bilo viteštva i poštovanja, ne samo prema vojnicima, već i prema civilnim žrtvama.Ono što je zaključak sa današnjeg plenuma jeste da mi gledamo u budućnost, ali da se sećamo svoje povjesti i da iz te povjesti izvlačimo pouke i da pravimo nova prijateljstva. Povjest ne možemo promeniti, ali budućnost i bolje sutra našoj deci svakako smo dužni da ostavimo.U danu za glasanje naša poslanička grupa podržaće sve predložene sporazume. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Tandiru.Sledeći po spisku je gospodin narodni poslanik Vladan Glišić. (Nije prisutan.)Sledeći po spisku je gospodin Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, bez obzira na Poslovnik, mislim da je Odbor za poljoprivredu trebao da kaže neku reč o ovom zakonu, iako po Poslovniku nije nadležan.Najviše ovih memorijala, najviše grobova su ostavili zemljoradnici, odnosno seljaci. Najslavnija vojska Srbije i Srba je bila seljačka vojska. Ona je branila svoj dom, svoju kuću, pardon, branila je svoju njihovu, branila je svoju šljivu, branila je i nikad nije napadala ono ispred sebe, već uvek branila ono što je iza sebe imala i zato je bila slavna i zato je kao takvu treba pamtiti.Srpska vojska je kroz balkanske ratove i kroz Prvi svetski rat napravila jednu veliku državu. Da se ne lažemo, tu veliku državu su njihovi sinovi, pojedini sinovi, srpski komunisti, zajedno sa neprijateljskim vojnikom, pretvorili u šest nacionalnih država i dve pokrajine, sedam, do sada sedam. Nadam se da ćemo se makar vratiti na šest.Dakle, tu jedinstvenu državu smo dopustili svojom glupošću da pretvorimo u šest nacionalnih država, da pod noge bacimo milion i 264 hiljade žrtava u Prvom svetskom ratu, da dozvolimo da ih komunisti pogaze i da državu u kojoj su svi Srbi živeli u jednoj državi pretvorimo u šest. Kažu da nas je kralj Aleksandar ostavio bez mora. Nije tačno. mora, bez izlaza na more, ostavili komunisti, stvaranjem jedne veštačke nacije i preraspodelom morske obale. Nije nju delio kralj Aleksandar,

bila samo prelaz iz jedne NDH u drugu NDH i bila samo sredstvo da se dovrši Pavelićev program da se ona treća trećina protera. To je istina.U tim ratovima smo najviše stradali.Crna Gora kaže da smo ih okupirali. A Crna Gora neće da kaže da je 1918. godine imala obalu od Sutomora do Ulcinja, a da je sve drugo okupatorska vojska donela u sukobu sa saveznicima, kralj Aleksandar, doneo Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca odnosno kasnije Kraljevini Jugoslaviji. Oni su do obale došli jednim pištoljem i jednim kožnim mantilom Blaža Jovanovića i raspravom o životnim namirnicama u Kotoru, aprila 1945. godine, pre završetka rata.Komunisti su ostvarili program koji je za mene bio sličan ustaškom - stvaranje nacionalnih država na teritoriji države za koju su Srbi ginuli, pretežno zemljoradnici.Ima izreka - kad izbiju ratovi, država da topove, bogataši daju volove, a siromasi sinove. S tim što je država često davala topove sa različitim kalibrom u Prvom svetskom ratu, pa su srpski seljaci više ginuli jer su morali da čekaju da se municija koju smo dobili od saveznika prilagodi topovima srpske vojske. Znači, dobijali smo neispravnu artiljeriju na takav način. Bogataši su često davali rage, a seljaci su davali jedince, te seljačka vojska koja je stvorila veliku državu, koju nismo ispoštovali, imamo memorijale.Ti memorijali u Austriji, to će ministar potvrditi, se vode ne srpskim vojnicima, nego srpskim zemljoradnicima. Zato sam u uvodu rekao da je trebao ipak Odbor za poljoprivredu nešto da kaže u slavu tih junaka. Tamo su ih tako zaveli zbog ženevskih konvencija. Često su ti ljudi od komada uniforme jedino imali šajkaču.Danas u Vojvodini imate onog što je bio tamo da osnaži Mila Đukanovića, koji kaže da je fašizam držati liturgiju. Nenad Čanak kaže da je fašizam držati liturgiju. Zaprečiti puteve, paliti gume kamenicama, pucati, to nije fašizam za njega, za njega je fašizam liturgija, a napad na miran crkveni obred Srpske pravoslavne crkve je

Oni su u znak poštovanja prilikom oslobađanja Beograda poklonili kapu svojim sunarodnicima i tako je ta šajkača ušla kao obeležje srpske vojske, jer dotle su Srbi nosili fesove. To se vidi po slici Vuka Karadžića.Danas on kaže - nećemo gusle. Da li neko zna da su obe guslarske akademije bile na teritoriji Vojvodine? Jedna je bila u Irigu a druga je bila u Starom Slankamenu.Da Slankamenu.Da li neko zna kako se zvalo selo Višnjićevo između dva rata, kad smo najviše poštovali junake, pa i protivničkih vojski? Zvalo se Grk. Promenilo je ime, dobrovoljno, u Višnjićevo, zbog srpskog Homera Filipa Višnjića.

da kažemo i sledeće. Ko danas dovršava taj Drezdenski proces u Crnoj Gori, ko to sve čini, ko su ti ljudi? Hajde da krenemo redom. Ko je to tamo bio najaktivniji? Milo Đukanović, komunistički predsednik vlade, Nenad Čanak, sin komunističkog gradonačelnika, Vuk Drašković, komandant, odnosno sin komandanta ili zamenika komandanta komunističke partizanske vojske.Komunisti u drugim dresovima još uvek dovršavaju program iz Drezdena, sprska crkva postaje žrtva zbog toga što je deo, najveći deo deo srpskog identiteta, odnosno srpske nacionalnosti. Milo Đukanović je video razliku između broja građana koji poštuju SPC u Crnoj Gori, broja građana koji govori srpskim jezikom, a jezik određuje narod u većini slučajeva.Mi svi i kažemo da su Srbi pravoslavci i on je video veliku razliku koja se topi između onih Srba koji su se izjasnili kao Srbi i onih građana Crne Gore koji su se izjasnili da govore srpskim jezikom i da poštuju srpsku crkvu. S obzirom da se ta razlika topi, pomoć je pozvao svoju braću komuniste, komunističke sledbenike, naslednike i otuda mi imamo problem u Crnoj Gori. Ne pravimo ga mi, oni imaju problem sa građanima Crne Gore koji i dalje poštuju Njegoša, koji i dalje znaju da su Srbi i s obzirom da se taj broj Srba verovatno uvećava, popisa nema, mi danas imamo dve Milove politike, bez obzira na ovu akciju i tako dalje.Ja i dalje mislim da mi imamo posla ne samo Milom Đukanovićem, već sa Milom Krivokapićem. Imamo dve gotovo istovetne politike prema Srbima u Crnoj Gori i ma šta drugi mislio. Mislim da sa jednom Milovom politikom ne može tući druga Milova politika.Danas mi raspravljamo o srpskim grobljima. Mislim da je vreme da više razmišljamo o životu.Mi smo toliko puta bili ludo hrabri, često i ludi, niti nam je trebao 27. mart, jer smo izgubili 15% stanovništva, a oni Englezi, Ujedinjeno kraljevstvo, tu računam sve koji su nas u to uvukli za 200.000 funti što su dali Simoviću, znate koliko su oni izgubili? Oni a mi od 13% do 15% stanovništva.Mi tvrdimo da smo izgubili 28% stanovništva u Prvom svetskom ratu,

teritorije Srbije pre balkanskih ratova, kad izračunate koliko je izginulo, 44% Srba je izginulo na teritoriji Srbije, pred balkanske Srbije za vreme Prvog svetskog rata, ne 28%, nego 44%. Da toga nije bilo, da nas Englezi kasnije nisu uvlačili u novi rat, danas bi nas možda bilo više nego Engleza.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je došlo vreme da ne budemo ludo hrabri, već da budemo malo i mudri. Neka nas, bolje da nas žive Englezi kude i proglašavaju genocidnim, što nismo, nego da nas mrtve hvale.Mislim hvale.Mislim da je vreme d smo dosta ratovali za druge, jer u tom ratu se najčešće cena plaćala kožom balkanskih naroda. To ovi drugi ne osećaju, mi to i te kako osećamo, zato što je najčešće to bila koža srpskog naroda.Došlo naroda.Došlo je vreme da budemo malo i mudri i da u ratove ne ulazimo olako. Mislim da Srbija treba da počne da živi za sebe. Isus Hrist je gajio ljubav prema drugima.Vreme je, dame i gospodo narodni poslanici, da Srbi malo to koriguju, vreme je da gajimo ljubav prema sebi i svojoj državi.Hvala. Zahvaljujem gospodinu Rističeviću.Sledeći je narodni poslanik mr Đorđe Kosanić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre Selakoviću sa saradnicama iz ministarstva, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas objedinjena rasprava tri već pomenuta predloga zakona. Da kažem na samom početku da će poslanička grupa JS u danu za glasanje svakako podržati sve predloge zakona iz ove objedinjene rasprave.Moj

biće usmereno na Predlog zakona o potpisivanju Sporazuma između Vlada Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, a o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa.Na samom početku, kada govorimo o Srbiji i Kipru, ja ću reći da su odnosi između Srbije i Kipra prijateljski, zasnivaju se na uzajamnom poverenju, istorijski potvrđene bliskosti i solidarnosti dva naroda.Naravno, ministre, svaki sporazum potpisan u jednoj oblasti daje mogućnost da sarađujemo i u mnogim drugim oblastima od obostranog interesa za obe države. Potpisivanjem svakako ovog Sporazuma o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa i Srbija i Kipar daju mogućnost da pomognu jedna drugoj zemlji ako dođe do ovakvih neželjenih situacija, a tu solidarnost pokazali smo u Grčkoj. Srbija je u mogućnosti i ima želju da, ne daj Bože, ako dođe do ovakvih situacija i u drugim zemljama u okruženju pomogne, a isto tako očekujemo pomoć, ne daj Bože, ako dođe do takvih situacija kod nas.Takođe, biće omogućena i razmena eksperata, stručnih znanja, mišljenja, tehničko-tehnoloških saznanja, kao i razmena na planu obrazovanja, obuke i opreme.Sa druge strane, kada govorimo prvo o ovoj oblasti o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa siguran sam da mi i Kipar imamo šta da kažemo i da pomognemo jedni drugima i u drugim oblastima.Evo, ovde mogu da napomenem, recimo, oblast kontrole granice. Sa druge strane, kada govorimo o migrantskoj krizi.Ministre, podsetiću vas da je Srbija još 2015. godine kada je počela migrantska kriza tražila od EU da zauzme jedan jedinstven stav bez koga zasigurno iz ovog problema ne možemo da izađemo.Podsetiću vas isto da u ovom trenutku Kipar na svojoj teritoriji ima blizu 40.000 migranata, što čini negde oko 5% ukupne populacije ovog stanovništva.Sa druge strane kada govorimo o Srbiji i Kipru moram da kažem veoma, veoma važno pitanje za Srbije da Kipar u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Dakle, ne priznaje tu lažnu tvorevinu, da kažem kvazi državu Kosovo.Sa druge strane naša zemlja pruža podršku Kipru u očuvanju integriteta i suvereniteta ove države, a na osnovu relevantnih rezolucija UN i na osnovu dogovora dve strane.Kada je u pitanju proces pridruživanja EU što se tiče Srbije veoma je značajno angažovanje Kipra kao naše prijateljske zemlje u evropskim institucijama i prezentovanje napora koji Srbija ulaže sa druge strane u pristupanju pristupanju EU.Što se tiče ekonomskih odnosa između Srbije i Kipra svakako da postoji veliki prostor da se ti odnosi, da kažem, podignu na mnogo viši nivo, ali ono što nas posebno interesuje jeste oblast investicija. Ministre, nije tajna, Srbija je lider na zapadnom Balkanu što se tiče dovođenja stranih investicija. Čak 60% svih investicija koje dođu na zapadni Balkan ide ka Srbiji.To sa druge strane govori o poverenju koje investitori imaju u Srbiji, i to govori o tome koliko krupnim koracima Srbija ide napred, a sa druge strane, znajući da u ovom trenutku mnoge zemlje imaju problem, usred krize koju je izazvala pandemija Korona virusa i mnogi investitori odustaju od angažmana u tim zemljama, a sa druge strane, nijedan investitor nije odustao u Srbiji od toga.Na samom kraju ministre želeo bih da se fokusiram na jedno veoma važno pitanje, pitanje, čini mi se da u tom pitanju moramo mnogo više pažnje da posvetimo u godinama koje dolaze, a to je pitanje dijaspore i Srbija i Kipar, imaju brojnu dijasporu, ali ono što je važno za nas ovde, da Kipar ima izuzetno organizovanu dijasporu i čini mi se da

Kosaniću, na vrlo konstruktivnoj diskusiji. Ja samo želim jednu stvar da vas obavestim, mi smo ako se ne varam, to je bilo pre dve godine, sa posebnom službom koja je u okviru Kiparske države zadužena za brigu o njihovoj dijaspori, potpisali jedan memorandum o razumevanju i saradnji.Pandemija Kovida 19, je usporila realizaciju nekih naših dogovora, a glavni dogovor koji je postignut prilikom moje posete Kipru, u decembru prošle godine, da naša uprava za dijasporu Ministarstva za spoljne poslove, što pre opredeli jednog mlađeg mlađeg diplomatu koji će otići na studijski boravak, na Kipar, koji će se tamo potruditi da sazna koje su to najbolja iskustva kiparskih kolega u radu sa njihovom dijasporom, da ta iskustva, pokušamo što je više moguće da prenesemo, u rad naše uprave za dijasporu i naša uprava za dijasporu i Srbe u regionu, se veoma ozbiljno bavi postavljenim ciljevima i zadacima i mi ćemo izaći već u oktobru mesecu sa rezultatima rada u prvih godinu dana mandata ovog Ministarstva i same uprave, gde direktor Gujon, ulaže velike napore da napravimo i dobre rezultate, a nastavak naše delatnosti svakako će biti prožet i ozbiljnom saradnjom sa bratskim Kiprom i na ovom planu.Hvala vam što ste skrenuli pažnju i na taj važan aspekt naših odnosa i saradnje. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem gospodinu ministru.Sledeći narodni poslanik Milija Miletić, dva minuta preostalo vreme, izvolite.

svi znamo da je srpski tronožac koji je spasio našu zemlju Srbiju, to je naše srpsko selo, to je srpska crkva i srpska vojska.Kad govorimo o našem srpskom selu, o tome imamo mnogo stvari da kažemo, a svedoci smo i svi znamo da je srpski seljak uvek bio na braniku otadžbine, on je branio i hranio našu zemlju Srbiju oduvek.Tako da, mi moramo poštovati te naše ljude, ugledati se na naše komšije, na Nemačku, na Austriju, normalno, to su zemlje koje će sa nama uvek biti, koje su nam pomagale u prethodnom periodu, ali

ojača.Unazad desetak godina Srbija se oporavlja, postajemo veoma jaka i sposobna država. Jedna od bitnih stvari jeste da ćemo uvek poštovati naše grobove, poštovati i negovati.Ovaj i negovati.Ovaj deo Sporazuma koji se tiče sa Kiprom vezano za katastrofe, za loše situacije, pokazalo se da su naši ljudi sposobni da u svakom trenutku izađu i pomognu svakome kome je pomoć situacija u Grčkoj je pokazala kako su naši vatrogasci spasioci, bili jedni od najaktivnijih, koji su pomagali da se zaštiti imovina, da se spasu ljudski životi, na taj način su pokazali da smo mi Srbi uvek bili spremni da budemo sa svakim, da svakom pomažemo, svakog cenimo.Inače, srpski domaćin je čovek koji uvek kada dođe neko sa strane uvek će mu dati, što se kaže, zadnji zalogaj hrane, da bi ispoštovao tog svog gosta.

stvar, Hvala, predsedavajući.Poštovani ministri sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, Narodna skupština Republike Srbije je 2018. godine donela zakon kojim se regulišu Memorijali ratne prošlosti Republike Srbije od Prvog balkanskog rata, pa do poslednjih sukoba godina.Današnjim Predlogom Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima omogućuje se čuvanje uspomena na vojne i civilne žrtve ratova i očuvanje mesta gde su sahranjeni, u skladu sa Ženevskim konvencijama.Ovim Sporazumom ugovorne strane obezbediće, svako na svojoj teritoriji i o svom trošku zaštitu spomenika, pristup, održavanje i negovanje ratnih memorijala. Pod memorijalima podrazumevamo mesta gde su sahranjeni vojnici i civilne žrtve ratova, pojedinačne i zajedničke grobnice, postojeća groblja, ili pojedine parcele koje svedoče o ratnim događajima.Mi ćemo uvek naći razloga da opravdamo svoje nečinjenje u prošlosti, ali jedan od razloga našeg nemara, nebrige i zapuštenosti nemačkih ratnih grobalja jeste i naredba jugoslovenske Vlade iz 1945. godine, da da se groblja, humke i spomenici fašističkih okupatora uklone i sravne sa zemljom, kako bi se na svaki način zbrisao trag njihovog postojanja. Tada je napravljena velika greška ako su istoričari tog vremena upozoravali, nije se vodilo računa o grobljima, spomenicima iz Prvog svetskog rata, i u tom periodu došlo je do najveće devastacije tih grobalja i spomenika.Nemačka

itd.Kao primer velikog nemara sa naše strane je Smederevsko groblje gde je stradalo nešto manje od 5.000 vojnika i ratnih zarobljenika među kojima je bilo i srpskih žrtava. Nekada je postojao veliki spomenik za taj događaj, a danas ne postoji ni spomen ploča, a kamoli da pričamo o nekoj uređenosti prostora. Ovo je samo jedan primer, a ima ih jako puno širom Srbije.Dobar primer i dokaz da se može voditi briga i obnavljanje spomenika Nemačkog vojnog groblja iz Prvog svetskog rata koji se nalazi u parku Košutnjak, gde počiva oko 3.000 nemačkih i pedesetak srpskih vojnika.To je možda jedini primer o vojnoj istoriji da neprijatelj podigne spomenik onome protiv koga se borio, ali evo sada imamo priliku da budemo odgovorni, a i obavezu po ovom novom Sporazumu da povedemo brigu kao što bi mi voleli da neko vodi brigu o našim grobljima, spomenicima širom Evrope.Prilikom zadnjih susreta predsednika Vučića i kancelarke Merkel ona je rekla da je jedna od ključnih tačaka naše saradnje i pitanje ratnih memorijala. Predsednik Vučić je tom prilikom izjavio da ovakvi sporazumi vode do konačnog političkog pomirenja, tako da Nemačka pored toga što je važan ekonomski partner ima priliku da bude to i u političkom smislu.Prilikom tog njihovog zadnjeg susreta ovih dana je potvrđen dolazak kancelarke Merkel u posetu Srbiji, dogovorena je njena poseta Šumaricama, gde je spomen kompleks podignut u znak sećanja na nedužne žrtve masakra koji su počinili nemački okupatori.Do sada ni jedan visoki zvaničnik, predstavnik ove zemlje nije došao da oda počast ovim nevinim žrtvama. Ovo će zaista biti jedan veliki gest i iskorak, a ujedno i naš zadatak da se odgovorno odnosimo prema ovim istorijskim događajima.Kada je u pitanju Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar postojao je interes dve države da preciznije urede ove oblike, odnose i način saradnje u oblasti zaštite i sprečavanja katastrofa za dobrovoljno pružanje uzajamne pomoći u slučaju katastrofa na teritoriji država bilo koje strane kao i druge oblike uzajamne saradnje. Ovo je svakako korisno i neophodno za našu zemlju.Kada govorimo o izmenama Aneksa o Konvenciji o prekograničnim efektima industrijskih udesa koji je danas pred nama donosi se u cilju preduzimanja mera sprečavanja industrijskih udesa. Strane su se obavezale da preduzmu mere u cilju identifikacije opasnih aktivnosti na svojoj teritoriji. To znači sprečavanje nekontrolisanih događaja za vreme bilo koje aktivnosti kada je u putanju transport opasnih materija, kao i proizvodnja i skladištenje opasnih materija.Naravno, u pitanju je usklađivanje naših međunarodnih obaveza i održavanje doslednosti sa zakonodavstvom EU.

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, poštovani ministre sa saradnicima, pred nama se danas nalazi set vrlo važnih i konstruktivnih predloga zakona, a ja bih pažnju posvetio upravo Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa.Prirodne katastrofe sve ozbiljnije ugrožavaju bezbednost savremenog čovečanstva. Ne samo da je poslednjih decenija evidentan trend povećanja broja prirodnih katastrofa nego je prisutno i povećanje njihove destruktivnosti. To za posledicu ima povećane ljudske gubtke, materijalnu i nematerijalnu štetu, samim tim dolazi i do usporavanja održivog razvoja u celini.Da budemo precizniji, novi izveštaji koje su UN objavile u septembru ove godine ukazuje na to da su se ekstremni vremenski događaji povećali pet puta u poslednjih 50 godina, a da je u njima život izgubilo više od dva miliona ljudi.U ovom detaljnom izveštaju analizirano je oko 11.000 prirodnih katastrofa koje su se dogodile u poslednjih 50 godina. Izveštaj jasno ukazuje na trend ubrzanja prirodnih katastrofa, pri čemu je broj istih porastao za gotovo pet puta u periodu od 1970. do 2019. godine. Kada govorimo o prethodnoj godini svet je pogodilo 980 prirodnih nepogoda koje su uzrokovale gubitak od najmanje 8.200 ljudskih života.Takođe, poplave, uragani, oluje, bujice ostavile su za sobom materijalnu štetu koja se procenjuje na 210 milijarde američkih dolara u 2020. godini, što je znatno više od 166 milijarde dolara u 2019. godini.Specijalna predstavnica UN za smanjenje rizika od katastrofa Mami Mizutori izjavila je da je zbog prirodnih katastrofa prošle godine u svetu 31 milion ljudi raseljeno, a 26 miliona ljudi gurnuto u siromaštvo.Dakle, evidentno je da živimo u jednom multi hazardnom svetu, svetu sa mnogim opasnostima i stoga je preko potrebno ulagati u oblast zaštite od katastrofa.Ne smemo se voditi politikom – neće nas, jer smo pre par godina tačnije maja 2014. godine, videli da je svako društvo, pa i naše ranjivo kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.Dakle, prirodne katastrofe su se dešavale i dešavaće se. Stoga moramo uložiti sve napore, kako bi se bolje organizovali i pripremili. Srbija, kao ozbiljna država, to i čini, a ovaj predlog zakona govori u prilog mojoj konstataciji.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite o katastrofa ima jasan cilj, a to je uređenje okvirnih uslova za saradnju u oblasti sprečavanja katastrofa i pripremljenosti za katastrofe. Da budemo jasni, saradnja između strana pretežno obuhvata sledeće oblasti: pomoć u slučaju katastrofa, u zaštiti i spasavanju, kao i ublažavanje i uklanjanje njihovih posledica, uzajamno obaveštavanje o rizicima od katastrofa i njihovim posledicama, razmena naučnih i tehničkih znanja i transfer stručnog znanja i iskustava iz oblasti zaštite od katastrofa, obrazovanje i obuka zaposlenih koji učestvuju u aktivnostima zaštite i spasavanja, razvoj i proizvodnja opreme za zaštitu i spasavanje.Takođe, iskoristio bih ovu priliku da zahvalim Republici Kipar na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Na ovaj način, Kipar je pokazao da poštuje suverenitet i teritorijalni i integritet Republike Srbije, da poštuje principe međunarodnog prava, da je odgovoran i pouzdan partner i iskren prijatelj Republike Srbije. Samim tim, želja za unapređenjem bilateralnih odnosa između Srbije i Kipra sasvim je opravdana.Zbog svega navedenog, ja ću lično, a nadam se i moje kolege, podržati ovaj, kao i ostale predloge, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i bezbednu Srbiju. Živela Srbija!

boreći se za slobodu naše otadžbine. Srbija zna i pamti, ne radi osvete, već da se nikada i nikome takvi zločini, kao što su počinjeni na srpskim narodom, ne bi ponovili, da nikada ni jedno dete ne bude ubijeno na najmonstruozniji način, samo zato što je srpsko. Politika Vlade, politika predsednika Aleksandra Vučića, je politika mira, politika stabilnosti i možda najjača poruka mira je poruka koju je Aleksandar Vučić uputio građanima Srbije, a to je da on ne želi da ni jednog vojnika svojoj majci vrati u kovčegu.To je sasvim dovoljan pokazatelj da je Srbija čvrsto opredeljena i rešena za mir i stabilnost kako u Srbiji, tako i u čitavom regionu, ali naravno, svi moraju da znaju da se stradanja Srba, „Oluje“ i novi pogromi nikada više neće dozvoliti, jer Srbija jeste mala, ali danas je i te kako snažna zemlja.Ono što moram da istaknem, a tiče se sporazuma, pre svega između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke, o ratnim memorijalima, to je da bez obzira što smo bili na različitim stranama, Nemci su izrazili pokajanje i suočili se sa onim što su njihovi preci činili.Postoji jedna država na Balkanu, nekada smo bili u zajedničkoj državi, Saveznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, koja se nikada nije suočila sa žrtvama koje je počinila, i to u vreme Drugog svetskog rata, kao saradnik fašizma i fašističkog okupatora na prostoru Nezavisne Države Hrvatske.Ponovo ću se vratiti na stradanje naših vojnika u Prvom svetskom ratu, na njihovo odvođenje kao ratne zarobljenike u druge logore, pre svega u Nemačku, pošto se o tom sporazumu radi, i moram da navedem, ovlašćeni predstavnik SNS govorio je o Srpskom vojničkom groblju u Ulmu, a ja ću govoriti o koncentracionom logoru koje se nalazi nadomak Ulma, u Kubergu, gde su zatvarani srpski ratni zarobljenici iz Prvog svetskog rata, koji su dovođeni sa ratišta i uglavnom su pripadali Drinskoj, Moravskoj i Timočkoj diviziji, ali sem ratnih zarobljenika, dovoženi su i žene, deca i starci. To je bilo mučilište i za Srbe i za Ruse. Stradao je veliki broj naših vojnika i civilnih lica, ali se tačno znaju imena 146 lica koja su zauvek ostala na groblju, na nekadašnjem logoru u Kubergu.Takođe, moram da istaknem da su taj spomenik, kao spomenik na sećanje na žrtve srpskih zarobljenika, podigli u stvari njihovi drugovi.Takođe, da u Prvom svetskom ratu su u logore, u Nemačku, odvođene i žene i deca i starci, da su Dunavom, rekom koja danas spaja mnoge evropske države odvoženi kako ratni zarobljenici, tako i civili.Takođe, moram da istaknem da su u Drugom svetskom ratu iz logora takođe odvođeni ratni zarobljenici, ali i civili u marvenim stočnim vozovima. Mnogi od tih zarobljenika nisu ni stizali na odredište, već su gubili živote od žeći, od izgladnjivanja, od prenatrpanosti, od bolesti u samim vozovima. Veliki broj njihovih kostiju ostao je na prostoru Savezne Republike Nemačke.Naravno da je ovaj sporazum itekako važan da bismo se sećali, da bismo pamtili, kako nam se takve stvari više nikada ne bi ponovile.Ali, na prostoru NDH tokom Drugog svetskog rata postojao je logor Jasenovac, koncentracioni logor u kome je izvršen genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Izraelski istoričar Grajf, inače poznat za izučavanje holokausta, napisao je knjigu "Jasenovac, Aušvic Balkana". To dovoljno govori o istrebljenju i Srba i Jevreja i Roma.Jasenovac je najveći podzemni grad stradanja srpskog, jevrejskog i romskog naroda u Drugom svetskom ratu. Grajf je u svojoj knjizi opisao 57 načina mučenja, zlostavljanja i torture nad zarobljenicima Srbima, Jevrejima i Romima.

ustaše su zlostavljale, odnosno ubijale decu na taj način što su im lomili lobanje udaranjem dečijih glava o zid. Mučili su decu i na taj način što su ih nabijali na bajonete pred očima majki. Mučili su decu i na taj način onu malu, sasvim malu, gotovo bebe, stavljajući ih u furune kako bi izgorela. Mučili su decu tako što su ih žive trpali u kreč kako bi sagoreli.Ima li većih monstruoznih radnji, većih zločina i većeg genocida od onog

u zemljama koje su bile saradnice fašističke Nemačke nisu postojali koncentracioni logori za decu. Jedini koncentracioni logori za decu su postojali na području NDH i u tim logorima živote je izgubilo više desetina hiljada dece. Nikada Hrvati za to nisu iskazali pokajanje. Naprotiv, oni žele da taj broj žrtava umanje.Prema popisu Zemaljske komisije, odmah posle Drugog svetskog rata, u Jasenovcu, koncentracionom logoru,

Srba.Veliko stratište srpskog naroda u okviru Jasenovačkog logora nalazi se u Donjoj Gradini, gde je ubijeno oko 360.000 ljudi, uglavnom Srba, od toga 20.000 dece.Moram

da kažem da je Jasenovac dugo decenija bio pokriven nekim velom ćutanja, kao da su žrtve, a to su Srbi, Jevreji i Romi, trebale da ćute radi nekog mira. I ćutali su. Prvi koji je o ovome javno progovorio je predsednik Republike Aleksandar Vučić.

jer ponovo kažem, nigde nisu postojali koncentracioni logori za decu sem na području NDH, je upravo predsednik Aleksandar Vučić.Upravo da se zna, da se pamti, da naša deca uče da je nekada jedan narod, mada nisam sigurna ni da ustaše pripadaju ljudskom rodu, učinio takav pomor jednog drugog naroda, dece, žena, a samo zato što imaju srpsko ime i prezime.Danas se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao sa srpskim patrijarhom i dogovoreno je da na području Donje Gradine, jednom od najvećih stratišta u okviru logora Jasenovac, bude izgrađen memorijalni centar kao opomena i kao mesto na koje će odlaziti, i učiti, i znati šta se dešavalo našem narodu tokom Drugog svetskog rata.Dvadeseti vek bio je obeležen i mnogim drugim stradanjima srpskog naroda. U akciji „Oluja“

kolonama, na traktorima bila su deca koja su spašavala svoje majke, svoje bake, svoju braću i sestre, koja su morala da voze te traktore, jer su im ustaše pobile očeve, stričeve, ujake, sve muške glave.Svake glave.Svake godine, kao pomen na žrtve u akciji „Oluja“, taj dan obeležavamo kao dan sećanja, dan bola i patnje, za razliku od Hrvatske koja taj dan slavi kao dan pobede. Pobede ne znam čega, jer je jedan čitav narod koji je inače bio konstitutivni narod u Republici Hrvatskoj proteran sa svojih vekovnih ognjišta, samo zato što imaju srpsko ime i prezime.Kada su u pitanju dalja stradanja našeg naroda, njih je zbilja u 20. veku bilo puno. Moram da napomenem i stradanje našeg naroda tokom zločinačkog bombardovanja 1999. godine od strane NATO pakta, koje je trajalo 78 dana. Za tih 78 dana svakog dana iz vazduha, iz nevidljivih bombardera stradalo je i bilo ubijano po jedno dete.

da oda počast svim onim stradalim tokom NATO agresije do našeg predsednika Aleksandra Vučića.Niko se nije setio ni 107 vojnika sa Košara koji su imali 24 godine, a koji su između smrti za svoju otadžbinu i života birali birali smrt za otadžbinu. Prethodne vlasti su se njih stidele. Jedino predsednik Aleksandar Vučić, ova Vlada, svake godine, takođe, prilikom obeležavanja godišnjice NATO agresije poziva i preživele junake sa Košara, jer su oni najbolji deo nas.Naravno, poruka ovog sporazuma svakako jeste dalje unapređenje bilateralnih odnosa između Srbije i Savezne Republike Nemačke, ali moram da istaknem još jednu činjenicu koja nije zapamćena u istoriji vojničkog ratovanja, a to je da je neprijatelj podigao neprijatelju spomenik. Naime, u Prvom svetskom ratu nemački vojskovođa Makenzen

vojskovođa, kada je obišao mesto na kome su svi srpski vojnici stradali i gde je ubijeno i 200 nemačkih vojnika, rekao je da je o takvoj vojsci učio i čitao samo u bajkama. spomeniku koji je podignut srpskim borcima piše da je podignut srpskim junacima.Istoriju moramo da znamo, sa istorije moramo da skinemo prašinu, istorija je deo i sadašnjosti i naše budućnosti. Mi smo opredeljeni za mir i krupnim koracima koračamo u budućnost, kako se nikada ne bi desilo da naš narod ponovo strada. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre Selakoviću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja neću reći ništa novo ako ponovim nespornu činjenicu da je srpski narod procentualno jedan od najstradalnijih naroda u svetu. Srpski narod je doživeo genocid u Prvom svetskom ratu. Srpski narod je doživeo genocid u Drugom svetskom ratu, posebno u zloglasnoj NDH. Srpski narod

u oslobodilačkim ratovima u 20. veku i tokom 19. veka, kao i nastradale srpske civile.U tom kontekstu, mislim da je važna i današnja rasprava i vezano za predlog zakona između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima.Ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na prostor bivše Jugoslavije, posebno na područje današnje Hrvatske i BiH, postoje postoje brojni podaci da je od dolaska proustaškog režima Franje Tuđmana na vlast 1990. godine na području današnje Hrvatske srušeno više od 3.000 spomenika, spomen obeležja, bisti koje su podignute u čast stradalim partizanskim borcima i stradalim srpskim žrtvama genocida.Šta je bio cilj sistematskog i planskoga rušenja spomenika, spomen obeležja i bista? S jedne strane, poslata je jasna poruka srpskom narodu da mu nema života u Tuđmanovoj Hrvatskoj i da je strateški cilj režima Franje Tuđmana, stvaranje etnički čiste Hrvatske države, bez ili sa što manje Srba.S druge strane, cilj je bio da se krene u proces revizije istorije koja traje pune tri decenije u Hrvatskoj. Mi u Hrvatskoj od važnih, značajnih društvenih grupa, kao što su političke stranke desnice, katolička crkva, veteranska udruženja značajan deo infraktualne elite, dakle čujemo zastrašujuće teze,

država.Drugo, da se u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije desio genocid nad srpskim narodom, kao i nad Jevrejima i Romima, nego da je u suštini 1941. godine desila velika srpska pobuna i da je ustaški režim morao da se bori protiv srpskih fašista i eto, u toj borbi došlo je i do stradanja pojedinih srpskih civila.Treća zastrašujuća teza jeste da ustaše nisu zlikovci, nisu hrvatski ološi, šljam, nego časni borci za hrvatsku slobodu.Četvrta zastrašujuća teza jeste da ustaški pozdrav, zlikovački pozdrav „za dom spremni“ je stari hrvatski pozdrav i da ga treba i dalje koristiti u današnje vreme.I konačno, peta zastrašujuća teza jeste da najveća fabrika smrti na Balkanu u Drugom svetskom ratu, Jasenovac, je u suštini bio radni logor gde su održavane pozorišne predstave, igrane sportske utakmice. Tu su samo dovođeni protivnici režima, desilo se pojedinačnih ubistava, jedan deo logoraša je umro od zaraznih bolesti, ali u suštini to je bio jedan radni logor kome su poštovane Ženevske konvencije, a da je logor smrti postao posle Drugog svetskog rata za vreme komunističkog režima.Dakle, režima.Dakle, kada vidite ovaj narativ u Hrvatskoj, onda je potpuno jasno da se hrvatski narod nije suočio sa svojom ustaškom i genocidnom prošlošću, da je Hrvatska država mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu što je srpsko i da Hrvatska još uvek nije smogla snage da postane moderna evropska država u kojoj će se istinski poštovati evropske vrednosti i univerzalne vrednosti ljudskih i manjinskih prava antifašizma, vladavine prava i jasnog stava prema NDH i ustaškom pokretu.To vam govori i nedavno objavljeni i ponižavajući za mene spot Srpskog narodnog veća, vezano za prestojeći popis stanovništva u Hrvatskoj, u kojem se Srbi pozivaju da se zatvore u svoje stanove i kuće, da ugase svetla, da upale računare i da u mraku popune obrazac, da u tom obrascu navedu da su Srbi, da govore srpskim jezikom, da pišu ćiriličnim pismom i da taj obrazac pošalju u Državni zavod za Hrvatsku.Šta nam govori taj spot Srpskog narodnog veća? Pa, upravo ovo što sam rekao, govori da je Hrvatska zarobljena u svojoj ustaškoj prošlosti i da je veoma teško i opasno, evo pune tri decenije, biti Srbin u Hrvatskoj, posebno u hrvatskim gradovima. Ljudi se plaše u u Hrvatskoj da se izjasne da su Srbi upravo zbog dominantne šovinističke atmosfere i zbog već pomenutog istorijskog revizionizma.Srbi se u Hrvatskoj nazivaju neprijateljima, agresorima, petom kolonom, remetiljačkim faktorom. U mnogim hrvatskim gradovima i mestima možete da vidite desetine hiljada grafita kojima se veliča ustaštvo, NDH i pozivaju i poziva se na ubijanje Srba.Na sportskim utakmicama, na koncertima, jedan od glavnih promotera ustaštva u Hrvatskoj, pevač Marko Perković Tompson, ali i na koncertima drugih pevača potpuno je uobičajeno da se čuje uzvikivanje ustaškog pozdrava "za dom spremni", da vidimo ustaške simbole kao što je ustaško slovo "U", kao što je ustaška šahovnica koja počinje sa prvim belim poljem, da čujete zloglasni, zastrašujući uzvik "ubij Srbina".Tragična je činjenica da ovo o čemu ja govorim i što bi neko mogao reći - pa dobro, Linta, to su sada marginalne pojave, to je marginalna hrvatska desnica, to su pojedine snage katoličke crkve, veteranskih udruženja, pojedini ekstremni intelektualci itd. sramnu, skandaloznu i anti-civilizacijsku odluku tzv. "Saveta za suočavanje sa prošlošću" iz 2018. godine, koji je osnovala Vlada Andreja Plenkovića, taj "Savet" je sastavljen od većeg broja uglednih intelektualaca u Hrvatskoj, koji je naveo da ustaški pozdrav "za dom spremni" jeste doduše korišćen tokom NDH, ali da se može koristiti u posebnim prilikama i u današnje vreme.Šta je uradio na taj način Savet za suočavanje sa prošlošću hrvatske Vlade? Pa u suštini je legalizovao korišćenje toga pozdrava ili sramnu, skandaloznu i anticivilizacijsku odluku Visokog prekršajnog suda u Zagrebu iz maja prošle godine da je upotreba ustaškog pozdrava - za dom spremni u zloglasnoj i ratnohuškačkoj pesmi Marko Perkovića Tomsona „Boj na čavoglave“ u suštini nije govor mržnje, nije čak ni prekršaj protiv javnog reda i mira, jer se radi o Prekršajnom sudu, iako se radi o brutalnom zločinu iz mržnje što je i definisano Krivičnim zakonom Hrvatske, ali koga zanima taj član Krivičnog zakona Hrvatske?Šta je važno da i mi kao država učinimo? Mislim da je važno da u narednom periodu u što kraćem vremenskom roku Narodna skupština Republike Srbije donese rezoluciju

i da se hrvatska država pozove na istorijsku i svaku drugu odgovornost, da tom rezolucijom tražimo da se obeleže sva stratišta na kojima je ubijan naš narod tokom Drugog svetskog rata.Prema podacima nekih istoričara na području NDH postojalo je više od 1.000 stratišta. Pokojni istoričar Đuro Zatezalo se samostalno bavio istraživanjem stradanja našeg naroda za vreme NDH i on kao pojedinac je utvrdio da je na području Like, Korduna i Banije su bile 122 bezdane jame gde su bacani srpski civili, ubijani pred tim jamama i poluživi ili čak živi bacani u te jame, da je postojalo 219 drugih masovnih stratišta. Dakle, ukupno prema Đuri Zatezalu na području Like, Korduna i Banije postojalo je 341 stratište stratište ili bezdana jama gde je ubijan naš narod. Tu Đuro Zatezalo nije uključio ubijanje Srba kod kuća, po školskim zgradama, u parohijskim domovima i drugim javnim tom rezolucijom treba da insistiramo na ekshumiranju posmrtnih ostataka stradalih Srba i da se oni sahrane u skladu sa hrišćanskim običajima, da tom rezolucijom tražimo naknadu štete za potomke srpskih žrtava genocida, da tom rezolucijom odredimo dan sećanja na srpske žrtve genocida NDH. Moje lično mišljenje, tj. vaš za raspravu da bi upravo 10. april dan osnivanja

državi Izrael svakoga maja na dve minute staje sve i ljudi u fabrikama i učenici i zaposleni i penzioneri i on koji su automobilima i dve minute čitav Izrael odaje počast jevrejskim žrtvama Holokausta.Takođe, mislim da je bilo važno da po uzoru na državu Izrael i državu Jermeniju osnujemo jednu posebnu državnu instituciju koja bi se na jedan planski, organizovani sistemski način bavila pitanjem genocida nad srpskim narodom u NDH. To bi bio memorijalni centar genocida nad Srbima u NDH koji bi imao nekoliko ciljeva.Prvi cilj bi bio da nastavi popis srpskih žrtava i da na taj način se borimo protiv revizije istorije i protiv radikalnog umanjivanja i negiranja srpskih žrtava genocida. Zatim, da taj memorijalni centar upoznaje svetsku javnost o počinjenom genocidu nad našim narodom, da taj centar prikuplja dokumentaciju i sve druge izvore koji su vezane za genocid nad našim narodom u NDH.Taj NDH.Taj memorijalni centar bi trebao da ima u svom okviru i naučno-istraživački institut i biblioteku i muzej i arhiv i stalne muzejske postavke i u tu instituciju bi se dovodili učenici iz čitave Srbije,

svetski poznate intelektualce, kao što to ponavljam radi država Izrael, i kao što to radi država Jermenija, vezano za počinjen genocid nad jermenskim narodom od strane turskog carstva u Prvom svetskom ratu ratu 1915. posebno do 1917. godine.Dakle, pozdravljam napore Vlade Republike Srbije da se još snažnije i u većem obimu obrati pažnja civilizacijskom negovanju kulture na stradale srpske borce i srpske žrtve genocida. Mislim da bi jedan od načina efikasnije i planske borbe upravo bilo da se osnuje, ponavljam, memorijalni centar srpskih žrtava genocida NDH, da se usvoji rezolucija o osudi genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima u NDH i konačno mislim da bi bilo važno da istu pažnju ratovima devedesetih godina, da imamo jednu posebnu državnu instituciju, memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije koji bi se upravo bavio pitanjem stradanja našeg naroda i koji bi zajedno sa ostalim državnim institucijama vodio borbu za istinu o srpskom stradanju devedesetih

Zahvaljujem gospodinu Linti.Sledeći narodni poslanik Tomislav Janković.Izvolite. Hvala predsedavajući.Uvaženi ministre, gospodine Selakoviću, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ako uporedimo danas našu zemlju sa stanjem i prilikama do 2012. godine možemo slobodno reći da su to dve zemlje, različite po stopi razvoja, različite prema pogledu u prošlost, ali pre svega različite prema pogledu u budućnost.Danas je Srbija lider u regionu. Želi dobre odnose sa zemljama u okruženju, sa svim državama i narodima, ali pre svega i čini sve da takvi odnosi budu. Ali zagledani u budućnost moramo pre svega da poštujemo i pamtimo prošlost i sve one događaje koji su bili dobri, lepi, ali nažalost mnogo više onih koji doneli sukobe i stradanja.Naša istorija je puna takvih događaja. Ona nas opominje da moramo da čuvamo našu slobodu, našu nezavisnost, da negujemo kulturu sećanja na sve one koji su položili svoj život na oltar otadžbine.Jedan od pravnih mehanizama su i sporazumi koji potpisuju strane koje su nekada bile u sukobu. Takav je i sporazum o kome danas govorimo, sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima. On pre svega ima za cilj da omogući dostojno upokoljenje i večno čuvanje uspomene na vojna lica i sve civilne žrtve ratova koje su bile na ovim prostorima.Upravo smo sa nemačkom državom i sa nemačkim narodom najviše imali sukoba u prošlom veku i podneli smo velike žrtve kako bismo očuvali našu nezavisnost, našu slobodu i kako bismo očuvali svoju državu.Svaki rat izvlači iz čoveka ono najgore, ali i ono najbolje. Ja ću danas govoriti o dva primera gde su sukobljene strane pokazale pre svega jednu veliku dozu poštovanja i vojničke časti, a oba događaja se odnose pre svega na događaje iz Prvog svetskog rata.Prva rata.Prva je priča o poručniku Radoju Popoviću koji je kao ratni heroj, zarobljenik prebačen u rodno Užice gde su mu okupacione vlasti dozvolile da se hrani u oficirskoj menzi u svom rodnom gradu. On je dolazio u uniformi srpskog vojnika, srpskog oficira, oslonjen na štake, nosio je kapu sa kokardom i monogramom kralja Petra Prvog. To se nije svidelo jednom austrougarskom majoru i on mu je naredio da skine kapu, da skine srpsku uniformu i tako ga uslovio da bira između časti i obroka. Radoje je izabrao čast čast i gladan, bolestan, ali pre svega ponosan nastavio je da šeta ulicama rodnog Užica. Ubrzo ova vest je stigla do austrougarskog komandanta grada koji je shvatio ovaj herojski čin poručnika Popovića i naredio svojim vojnicima da dozvole ovom hrabrom poručniku srpske vojske da može da se hrani u menzi u rodnom Užicu. Tako je nastalo jedno neobično prijateljstvo između dva oficira dve suprotstavljene vojske, dve strane.Kada je poručnik Popović legao u bolesničku posetu u posetu mu je došao austrougarski komandant grada i pitao ga da li ima neku želju. Njegova poslednja želja je bila da se sahrani po srpskim vojničkim običajima komandant grada je uslišio njegovu želju ali iz zdravstvenih razloga nije dozvolio da tu budu srpski vojnici pored odra ovog srpskog hrabrog oficira, nego je naredio da to budu austrougarski vojnici, ali obučeni u vojnu uniformu austrougarske, u svečanu uniformu, mundire. Na sprovodu je bilo više 1.500 Užičana koji su ispratili hrabrog srpskog oficira na večni put i ovaj događaj ostaje da se prepričava više od jednog veka.Drugi veka.Drugi primer, govorila je i koleginica Jevtović Vukojičić, odnosi se na oktobar 1915. godine kada su Nemci pokušali da opkole grad Beograd i kada je 39 pripadnika srpske vojske dve noći i dva dana hrabro hrabro branilo srpsku prestonicu. Kada im je nestalo municije, oni su čast i ponos našeg glavnog grada branili ašovima i bajonetima i svih 39 vojnika je položilo svoj život na oltar svoje otadžbine. Više od 200 Nemaca je izgubilo život u ovoj borbi i nemačke vlasti kada su čule za ovaj događaj doneli su odluku da se na mestu gde je bilo ovo stradanje podigne jedan veliki spomenik srpskim vojnicima i da se uredi nemačko groblje.Godine 1985. nemački kancelar Helmut Kol je posetio Beograd i takođe položio vence na ovo stratište i tako pokazao veliko poštovanje prema srpskim žrtvama i svim onima vojnicima koji su izgubili svoje živote.Danas je jedna uobičajena praksa da se zemlje koje su nekada bile u prošlosti zajedno organizuju i da zajedno obeležavaju kroz svečanosti određene događaje u kojima su bili povezani u prošlosti a oni su bili u sukobu.U julu ove godine na poziv Ambasade Republike Austrije, u Srbiji, predstavnici Vlade Srbije su položili venac na austrougarsko groblje vojno povodom dana mrtvih i to je bila prilika da se oda počast svim vojnicima Austrougarske koji su nastradali u borbama za Beograd.Na inicijativu Ambasade Srbije u Nemačkoj, Nemačko udruženje za staranje o ratnim grobljima obnovilo je spomenik koji se nalazi na mestu nekadašnjeg logora u blizini Drezdena.

uz mnogobrojne zvanice, uz zvuke Bože pravde i Tamo daleko u izvođenju vojnog orkestra iz Drezdena. Na ovaj način je pokrajina Saksonija odala počast srpskim zarobljenicima koji su bili u logoru na njihovoj teritoriji.Ovi primeri iz prošlosti i sadašnjosti su dobar primer kako se međusobno poštujemo i uvažavamo, bez obzira na sve sukobe koji su bili u prošlosti, da moramo da poštujemo sopstvene ali i tuđe žrtve, da pravimo mostove saradnje i prijateljstva na obostrano zadovoljstvo i korist.Sve nas raduje ovde u Srbiji poseta kancelarke Merkel koja će u ponedeljak boraviti u našoj zemlji i koja će imati više sastanaka sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Danas je Nemačka najveći spoljno-trgovinski partner naše zemlje beležimo više od 25% rasta razmene, koja očekujem da će ove godine biti više od šest milijardi evra.Danas više od 400 nemačkih kompanija zapošljava 70.000 građana Republike Srbije. Imamo više projekata koje zajednički sprovodimo. Ja ću ponoviti samo projekat dualnog obrazovanja, ali i mnoge druge projekte, jer na taj način branimo pre svega interese naše zemlje i stvaramo još bolje uslove za podizanje saradnje na viši nivo.Verujem da će ovaj sporazum koji ćemo danas usvojiti ovde, a odnosi se na ratne memorijale, dodatno uticati da se poboljšaju odnosi između dve zemlje i dve vlade.Drugi vlade.Drugi sporazum o kome želim da govorim jeste sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra, a odnosi se na oblast zaštite od katastrofa. Svima su nam poznate posledice velikih katastrofa. Poslednjih desetak godina imali smo i poplave, zemljotrese, sve ono što je moglo da nas zadesi, zaista je ostavilo jednu tužnu sliku, velike materijalne štete, nažalost i žrtve.Vrlo je važna oblast da možemo da sarađujemo sa drugim zemljama, a posebno sa zemljama koje su prijateljske, koje nisu priznale tzv. Kosovo, da razmenjujemo iskustva, da zajedno kupujemo opremu, da zajedno sprovodimo određene vežbe, kako bismo umanjili umanjili i ublažili posledice ovakvih događaja.Ono što takođe želim da istaknem u ovom trenutku jeste činjenica da smo ove godine učestvovali kao država, preko Sektora za vanredne situacije u pomoći našim prijateljima u Grčkoj. Delegaciju vatrogasaca je predvodio jedan čovek iz Sremske Mitrovice, moj sugrađanin, gospodin Plemić koji je zajedno sa vatrogascima iz Sremske Mitrovice i ostalih gradova naše zemlje, hrabro i danonoćno branio građane Grčke i na na taj način dao svoj doprinos i pokazao i dokazao da je srpski narod solidaran i da želi da pomogne i drugim narodima i drugim zemljama.Na kraju, želim da istaknem da ću sa velikim zadovoljstvom podržati sve sporazume koji su na današnjem dnevnom redu i da iskoristim priliku da u ime svih poslanika i u svoje lično ime čestitam pripadnicima 141. i 142. druge klase Vojne akademije koji će sutra zajedno sa kolegama Sedme klase Medicinskog fakulteta VMA položiti zakletvu ovde ispod platoa Narodne skupštine Republike Srbije i postati srpski oficiri. Neka časno i uspešno služe otadžbini Srbiji. Živela Srbija. Zahvaljujem gospodinu Jevtoviću.Sledeći je narodni poslanik Ilija Životić. Izvolite. pre svega, uvaženi građani Srbije, želeo bih da istaknem najiskrenije izraze saosećanja sa prijateljskim narodom Severne Makedonije povodom tragedije koja ih je zadesila kada je stradao veliki broj ljudi nakon požara u kovid bolnici u Tetovu. Poštovani prijatelji, Srbija je sa vama.Da se vratim na temu. Nemački car Vilhem koji je u svoje vreme bio personifikacija tadašnjeg nacionalizma, imperijalizma i protivnika Srbije, rekao je o srpskom narodu šteta što taj mali narod nije moj saveznik.Novi bečki list „Gri prese“ je pisao 1918. godine o srpskom narodu, citiram – ostaće zagonetka kako su se ostaci srpske vojske koji su se spasli ispred Mekenzeve armije mogli docnije osposobiti za borbu. To je dokaz da srpski vojnik spada u najžilavije ratnike koje je video ovaj svetski požar. Maršal Mekenzen je za srpsku vojsku rekao – ja neobično cenim i volim vas iz Šumadije, vi ste herojski narod pun časti i pun ponosa, narod velike i sjajne budućnosti.Ovo je samo deo hvalospeva o junaštvu srpske vojske kroz istoriju. Nažalost, uvek je to junaštvo bilo praćeno velikim žrtvama i najskupljom cenom koju jedan narod može da plati.Postoje kažu, narodi koji kažu – možeš me saviti, ali me nećeš slomiti, a postoje i oni koji kažu – možeš me slomiti, ali me nećeš saviti. Nadam se da nam u budućnosti neće faliti mudrosti, da dozvolimo da nas ponekad malo i saviju, ali da nas nikad više da nas slome. Da nas više ne trebaju hvaliti kako smo neustrašivi i hrabri ratnici, već dobri naučnici, sportisti, privrednici, a to je politika koju vodi ova stranka i to je skoro pa zagarantovano.Danas je pred sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike o ratnim memorijalima. Treba reći da su u Prvom i Drugom svetskom ratu Nemci i Srbi bili neprijatelji, ali to ih nije sprečilo da se poštuju u ratu, ali i kasnije. Nemački vojskovođa Fon Mekanzev je naredio 1915. godine da se na Košutnjaku podigne spomenik srpskim junacima koji su tu pali u borbi sa nemačkom carskom vojskom. Malo je poznato da je spomenik podignut u okviru kompleksa nemačkog vojnog groblja koje je na tom mestu bilo sve do 1944. godine.Valja pomenuti da je naš blaženopočevši Vladika Nikolaj Velimirović uređivao čak i u vreme rata nemačka groblja. Ovaj spomenik posvećen srpskim junacima na Košutnjaku je jedinstven u svetu kao vid počasti koju neprijatelj odaje neprijatelju.Poštovani građani, sporazum koji je danas pred nama iza za cilj da omogući dostojno upokojenje i ovekovečenje uspomene na vojna lica i civilne žrtve rata koje su poginule ili ili umrle tokom ratova, kao i očuvanje mesta gde su sahranjeni u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava, od avgusta 1949. godine i dopunom te konvencije od juna od 1977. godine. Mi svi možemo samo da se nadamo i da želimo da će ovo biti poslednji sporazum sa ovako bolnom temom, koja na kraju ne donosi dobro ni poraženima, ni pobednicima, ali da će biti još mnogo sporazuma koji će razvijati saradnju, razvijati toleranciju i prijateljstvo i sve drugo što ulepšava i olakšava život naša dva velika naroda.Uvaženi naroda.Uvaženi građani, dozvolićete mi još par minuta, kako bih se mogao osvrnuti nešto što nema veze sa ovom temom dnevnog reda, ali je bitno za javnost. Naime, osvrnuo bi se na ove tragikomične reakcije opozicionih vedeta nakon odgovora evroparlamentaraca, o njihovim zahtevima za predstojeće izborne uslove.Naime, uslove.Naime, ponižavajući sopstvenu državu tako što su cvileli za pomoć evroparlamentaraca, kako bi im oni pomogli da dođu na vlast, misleći da će naši prijatelji iz Evrope sada da ponište one tekovine moderne demokratije, da se na vlast dolazi isključivo programom, na izborima, ko dobije više glasova i da sada oni nekim čarobnim štapićem mogu promeniti ta pravila i dovesti na vlast sve one koji ne mogu da pređu ni cenzus i koji su očekivali da će moći da im ispune, malo je reći, fantazmagorične uslove i zahteve tipa, dajte nam sada neko posebno ministarstvo za izbore, dajte da mi sami po sopstvenim željama i nahođenjima uređujemo program RTS, itd.Vređajući tako i poštovane naše prijatelje iz Evrope, kojima su potcenili inteligenciju verujući da će im te zahteve ispuniti. Najudarnije kapisle opozicije predvođene stranom Slobode i pravde, sa svojim prijateljima, partnerima, istomišljenicima, deklararno će, sve te uslove koji će im doneti evroparlamentarci. I u celom tom procesu jadikovanja, plakanja na svojom sudbinom optužujući ovu vlast da je diktatorska, da je autokratska, tiranska maltene, teroristička, naši politički neistomišljenici sada uzročno-posledično gledaju i na naše prijatelje iz Evrope da su isti takvi.Isto kao što sada njihov šef, gospodin Đilas, pažljivo birajući politički trenutak kada će napasti na Angelu Merkel, iz sve snage je optužuje, kako je ona u stvari isto autokrata i tiranin, kao i naš predsednik, jer zamislite kaže – da ima izvanredne i na uzajamnom poštovanju zasnovane odnose sa našim predsednikom, sa našom državom.Sada možemo da izvedemo zdravorazumski zaključak da ako bilo ko kaže nešto afirmativno za našu zemlju, da je on automatski bitanga, da je nepismen, nekulturan, diktator, kao što sada kažu za gospođu Merkel, kao što kažu za Viktora Orbana, Miloša Zemana, Vladimira Putina, šeika Bin Zaeda, koji su naši iskreni i poštovani prijatelji koji gledaju da na svaki način pohvale i kažu neku lepu reč o Srbiji, na čemu im je srpski narod neizmerno zahvalan.Znači, svi oni koji se usude i smognu hrabrosti da bilo šta dobro kažu za našu zemlju i našu vlast, oni ne valjaju pa se, logično nameće pitanje ko to onda valja? Poštovani građani, valjaju oni koji će na sve načine optužiti Srbiju i u javnosti je predstaviti kao da je Uganda za vreme Idi Amin Dade ili ne daj bože kao da je nacistička Nemačka za vreme Adolfa Hitlera.Tako na njihovim portalima možemo videti kako prenose hrvatske vesti i tekstove, kako će Vučić, kome sada inputiraju onu floskulu o Srbima kao hegemonističkom narodu, koja je nastala još u vreme pa je onda nastavila svoj kontinuitet kroz komunističku ideologiju, evo i sada je pominju, i kažu kako je on sada nakon što pokorio Crnu Goru, tako da će otcepiti i deo Federacije Bosne i Hercegovine, pa će verovatno Vučić u tom maniru da nastavi da da opkoli i Novi Zeland, da se malo našalim, iako čovek izgubi glas da kaže u svakoj emisiji, na svakom mestu, u svakom intervju, da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet apsolutno svih zemalja za koje ga napadaju.Da poštuje nezavisnost i Crne Gore, da poštuje nezavisnost i Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svih drugih zemalja i da sa tim zemljama isključivo želi partnerstvo, mir, prosperitet i napredak. Pa, zar nije poštovani građani, ovako vizionarska i dobronamerna inicijativa poput otvorenog Balkana potvrda toga? Ali, ako sumnjate da jeste, vratite sve njegove govore i intervjue u prethodnih devet godina, koliko je na vlasti, i vidite da li postoji makar jedna, jedina reč gde je on rekao da smatra Crnu Goru za svoju guberniju ili da želi da se Republika Srpska otcepi od Federacije Bosne i Hercegovine.Takva reč ne postoji, ali postoji samo ona gebelsovska sentenca koja kaže da hiljadu puta ponovljena laž postaje istina. Naši prijatelji iz opozicije toliko više izmišljaju i ponavljaju da ja stvarno ne znam kako ih nije sramota.Takođe, njima valjaju i oni koji za naš glavni grad govore da je kasaba, oni koji na svojim kablovskim televizijama ni jednu jedinu rečenicu ili reč za deset godina prethodnih koliko je SNS na vlasti, nisu rekli da je bilo šta dobro urađeno i koje 99% svojih emisija vrlo često počinju rečenicom – svi smo sveni da u ovoj zemlji ništa ne valja, dajući sebi za pravo da većini građana oni određuju šta je dobro, a šta ne.Takođe, njima su dobri i oni koji pozivaju na proterivanje i gašenje Srpske pravoslavne crkve sa njenih ognjišta i koji su uradili sve da ponize i povrede Republiku Srbiju. Baš sam iskoristio ovu reč – povrede, jer je ta reč nabijena velikim emocijama, a kako je rekao još Makijaveli – u politici nema puno mesta za emocije, ali upravo tu reč sam iskoristio jer je ona povredila svakog građanina naše zemlje onda kada je ta zemlja, kada je naša bratska Crna Gora prva priznala nezavisnost lažno proglašene države Kosovo, i to dva puta, hvala gospodine Rističeviću,

pa onda pravoslavnu crkvu crnogorskog naroda sve u cilju dodatne dezintegracije srpskog nacionalnog korpusa kako bi se srpski nacionalni korpus fergmentisao u delove nakon čega bi bilo lakše sa njime manipulisati.Takođe, moram da naglasim i da valjaju oni koji ono što je definisao gospodin Ćirjaković u svojoj kovanici – Autošovinisti, pripadnici tzv. elite, rekao sam pripadnici tzv, jer suštinski pripadnici intelektualne kulturne elite nikad ne bi rekli, citiram – bez spremnosti na ulične borbe nema pobede nad ovim režimom ili da je dijalog sa vlastima kao razgovor sa džeparošom, da je na krovu predsedništva Republike Srbije i predsednika viđen Belivuk, i da mora doći do revanšizma nakon dolaska Stranke slobode i pravde na vlast.Poštovani građani Srbije, da nije tragično, da nije žalosno, bilo bi jako duhovito i smešno. Zašto ovi svi koje sam citirao, zašto su oni podobni poštovani građani, a ova vlast i svi oni koji se usude da je podrže nisu? Zato što ni jednim svojim delom, niti činjenjem ne mogu da budu bolji od ove vlasti. Nemaju niti znanja, niti umeća, niti hrabrosti, a najbitnije niti programa i ideje da ponude građanima i da kažu – ovo ćemo mi uraditi što će biti bolje za vlast nego što je uradila prethodna.Oni ne znaju ništa bolje nego da vređaju at personom i da diraju u ono što čestiti, moralni ljudi ne diraju, ako što je to porodica. Vidimo na primer kako napadaju decu predsednika Republike bez ikakvog razloga, ali i smisla.Prvo, kontinuitet vlast Aleksandra Vučića i SNS je toliko dug da je sigurno u tom kontinuitetu i u vreme vršenja svoje vlasti uradio nešto što nije dobro, kao što bi uradili svi ljudi osim naravno njih bezgrešnih. Zašto se onda ne uhvate za to nešto, ako uspeju da nađu, što nije dobro i za to ga napadaju? Šta su kriva njegova deca za vođenje ove države ili za politiku Republike Srbije? Kakve Kakve veze to ima sa politikom i da se svaki dan to dete napada po novinama?Nema nikakve, ali to je jedini način da se oslabi ova vlast i predsednik lično, pošto idejom, programom ili bilo čim drugim ne može. Zato se koriste ovako niske, bedne i čestitim ljudima neprihvatljive stvari, da bi pokušali da unize rezultate koji su nemerljivi u modernoj istoriji Srbije, a to su, kazaću samo one trenutne, aktuelne - da se projektuje i gradi 1.200 km auto-puteva, više stotina regionalnih i lokalnih puteva, da se u svakoj opštini revitalizuju i modernizuju saobraćajnice, da je pokrenut najveći projekat izgradnje kanalizacione mreže postrojenja za preradu otpadnih voda i regionalnih deponija, da je pokrenut projekat izgradnje beogradskog metroa, revitalizacije dunavskih luka, itd, itd.Poštovani građani Srbije, kao što sada drvljem i kamenjem posipaju predstavnike evroparlamentaraca koji im nisu uslišili njihove demokratske zahteve, kao što su napadali američkog ambasadora, gospodina Godfrija, zato što je rekao da voli Srbiju i da poštuje ovu vlast, kao što se njihove voditeljke na televiziji čude kako sad odjednom Srbija ima dobre odnose sa Amerikom, tako će se u predstojećem periodu koristiti brutalnim lažima i izmišljotinama, kako bi izvrnuli ruglu sve nas i poljuljali vaše poverenje u ovu vlast.Ali, dragi građani, nemojte da verujete ni njima, na kraju, nemojte ni nama, verujte u ono što možete da vidite i uporedite kako je bilo nekad kada su oni bili na vlasti i kako je od kad smo mi stali na njeno čelo. Rezultat je poznat. Onda im neće ni cenzus od 1% biti dovoljan i na sreću ove države i ovog naroda, lagano će nestati sa političke scene, a srpski narod i istorija će im biti sudija.Vama, uvaženi ministre, želim puno sreće u narednom periodu, jer ćete biti izloženi velikim pritiscima iz raznih centara moći, ali ne sumnjam da ćete iznaći snage, hrabrosti, istrajnosti, kao i do sada i naći naći načina da sve te pritiske prevaziđete, u interesu Srbije i srpskog naroda. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Ribaću.Sledeći je narodni poslanik Viktor Jevtović. Izvolite. **Viktor Jevtović** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

sa vremenom gde se solidarnost celokupnog sveta videla na delu kada je na smrtonosni virus Kovid -19 kosio milione života, svest o neophodnoj saradnji, solidarnosti i borbi protiv ove pošasti najbolje se videla. Stoga ovaj sporazum jeste od izuzetne važnosti, u skladu i sa mehanizmima civilne zaštite, a ujedno uvažavajući napore UN u oblasti sprečavanja katastrofa i ublažavanja posledica kao glavne međunarodne akte usvojene u ovoj oblasti, a isto tako i mehanizmom EU, kao i drugih organizacija, u cilju zaštite od katastrofe.Ovim sporazumom se utvrđuje okvir uslova za saradnju u sprečavanju katastrofa, kao i pomoć, ublažavanje i uklanjanje njegovih posledica. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su ministarstvo i naš Sektor za vanredne situacije, a sa druge strane i Ministarstvo Republike Kipar.Sporazum predstavlja još jedan pokazatelj dobrih odnosa i uspešnosti politike koju vodi Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije.Za nas je važna i činjenica da je Kipar jedna od zemalja koja nije priznala samoproglašenu državu Kosovo.Pokazatelj odnosa Republike Srbije i Aleksandra Vučića prema drugim državama video se i u doba pandemije, kada smo pomagali celom regionu, a i zemljama članicama EU, kroz respiratore, vakcine, novčanu pomoć, kao što se i videlo posle katastrofalnih zemljotresa u Hrvatskoj ili poslednjoj, vatrenoj stihiji koja je zahvatila Grčku, kada su hrabri srpski vatrogasci priskočili u pomoć bratskom narodu Grčke. To je ta politika solidarnosti i dobročinstva kojom se rukovodi Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić.Ne mogu a da se ne osvrnem i na Predlog sporazuma između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima. Iako stojim iza svega što su rekle kolege, i to pred sam dolazak nemačke kancelarke Angele Merkel, 13. septembra ove godine, i uz podsećanje na ogromnu podršku koju je pružila Srbiji u sprovođenju reformi, na brojne investicije iz Nemačke, koja je ujedno i najznačajniji trgovinski partner Srbije, gde je samo u prvom kvartalu ove godine u trgovinskoj razmeni sa Nemačkom postignuto 25,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ta razmena ima vrednost od 3,570 milijarde evra. A da ne govorim o činjenici da je u odnosu na period od pre 10 godina pre Aleksandra Vučića u nemačkim kompanijama radilo

već suverena, hrabra, dostojanstvena i dostojna svojih predaka ide napred.Kada već govorimo o katastrofama, da li je Srbiju zadesila veća katastrofa od žutog tajkunskog preduzeća, na čelu sa Draganom Đilasom i njegovim pljačkaškim falangama,

Ali, jesu ulivali nadu u svoje prekookeanske bankovne račune, nekretnine, a građane Srbije ponizili do krajnjih granica. Jer, to je njihov manir vođenja politike.Ne da govorim o mržnji prema napretku Srbije. Ozlojeđeni u svom bezumlju, ovekovečenih narcisoidnih bitangi i hohšatplera čiji je jedini moto i politički program mržnja prema Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, a i većini građana Srbije koja je na demokratskim izborima rekla šta misli o njima, sada traže izborne uslove koje oni za vreme svog režima nisu ni pomišljali da pruže bilo kome. U svom egocentričnom ponašanju uspeli su da prevaziđu i sami sebe, da im više ništa ne odgovara, čak ni Evropski parlament, koji im je pružao podršku. Izlaz vide jedino u nasilju.U tom elementarnom ludilu pridružila im se i tehničko-tehnološka nesreća pod nazivom "Udavimo Beograd", sa uništiteljem Zelenovićem, da u svom prirodnom habitatu ruševina napadaju projekte od kapitalnog značaja i od Beograda na vodi, koji sada blista, njima je više odgovaralo ruglo i smetlište, jer su valjda u tom staništu oni pronašli sami sebe, a tu bi odveli i Srbiju.Dok Srbiju.Dok je Aleksandar Vučić i SNS na čelu Srbije, to ruglo će moći da vide samo kada sebe pogledaju u ogledalu, jer Srbija ide napred, bez obzira na sve brutalne udarce koje prima, hrli, predvođena Aleksandrom Vučićem, odlučnim stopama za bolju budućnost za svu našu decu. Živela Srbija!

se radi o ovom sporazumu bitno je napomenuti da je on nastao obostranom zainteresovanošću, što samo potvrđuje jake i prijateljske veze Srbije i Kipra u šta smo uverili iz poseta Kipru ministra Selakovića, dogovorenim trilateralnim sastancima Srbija – Kipar – Grčka, kao i veoma uspešnoj poseti ministra Vulina Kipru kada je nastao ovaj Predlog sporazuma. Prijateljstvo Srbije i Kipra je izuzetno jako o čemu svedoči činjenica da Kipar i pored svih pritisaka nije priznao samoproglašenu nezavisnost KiM.Kada se KiM.Kada se radi o odnosima sa Kiprom treba reći da je prilikom posete ministra Vulina razgovarano i o sporazumima o kontroli granica i iregularnim migracijama. Iskreno se nadam da će i ovi sporazumi zaživeti, jer se od Kipra može dosta saznati u vezi migracionih kretanja jer se Kipar nalazi nekoliko granica pre nas, tako da nas svaka pravovremena informacija o broju, kao i o drugim informacijama kao što su poreklo, prosečna starost, pol, opšte raspoloženje, grupe bolesti i drugo migrana koji nadolaze može mnogo značiti.Ovom prilikom kao nekome kome je bezbednost kao naučna disciplina osnovno polje delovanja, želim da se zahvalim u ime svih građana ministru Vulinu na ovoj inicijativi.Takođe,

Tu mislim na sklanjanje migranata iz ilegalnih hotela, parkova, ilegalnih kampova u šumama u kolektivne cente, gde im je inače i mesto. Naravno, uz minimalnu upotrebu prinude, uz obaveznog prevodioca i poštovanje svih ljudskih prava.Značaj prava.Značaj ovog sporazuma sa Kiprom je svakako i edukacija i razmena znanja, kao i zajedničke vežbe timova za vanredne situacije. S obzirom da je Kipar poslednjih godina imao zaista fatalne požare njihovi timovi nažalost imaju veliko iskustvo u savladavanju istih koje mogu podeliti sa našim vatrogascima i spasiocima koji imaju rešenost i spremnost koju su demonstrirali pomaganjem kolegama u regionu.Na bazi toga, po članu 2. stav 10 Sporazuma, može se zajedničkim zalaganjem doći do razvoja i proizvodnje opreme za zaštitu i spasavanje i za nastup na trećim tržištima, naročito EU, čiji je Kipar deo, Izraela, sa kojim Kipar ima određene ugovore i potpisane sporazume. sporazume. Izuzetan deo sporazuma je olakšan transport spasilačkih timova i opreme, kao i smeštaj i zdravstveno osiguranje.Koliko god ovo da nekim građanima zvuči banalno, upravo ovakve stvari, upravo ovakve sitnice, birokratske, su vrlo često bile prepreke da spasioci vatrogasci stignu na vreme na određeno mesto i time je došlo do bespotrebnog ugrožavanja bezbednosti i stanovništva, ali i opreme. Ovim sporazumom one se prevazilaze.Inače, da bismo se adekvatno izborili sa vanrednim situacijama sa edukacijama se mora početi od ranih nogu, odnosno od vrtića, i to za početak učeći decu da im je policajac prijatelj, da je on tu da pomogne u svakoj situaciji. Strašno je pogrešno, moje je mišljenje, plašiti decu policijom.Shodno tome, želim da pohvalim policijsku stanicu Vrbas i načelnika potpukovnika Gvođevića koji su pre nekoliko dana u okviru projekta „Policija u zajednici“ organizovali pozorišnu predstavu za decu pod nazivom „Moj drug policajac“. Na taj način Vrbas je u pravo vreme po ovu decu počeo sa njihovom edukacijom. Nadam se da će i ostale policijske stanice slediti taj primer, jer na decu se utiče od treće do šeste godine. Između treće i šeste godine formira se ličnost deteta.Kada govorimo o katastrofama, postoje i one katastrofe u kojima nema pomoći. To su moralna posrnuća pojedinaca i njihove moralne katastrofe. Najbolji primer takve moralne katastrofe svakako je Marinika Tepić, alijas „koka“ iz Morovića, koja nam je i pokazala da želja za osvajanjem vlasti ume da kod pojedinaca, kao što su ona i njen šef Đilas, totalno pomuti um. U toj bolesnoj želji da dođe na vlast, a u nedostatku bilo kakvog političkog ili ekonomskog programa Marinika i njeni provokatori nastavljaju da pozivaju građane da na ulici putem nasilja svrgnu legitimnu, na izborima izabranu vlas voljom većine građana.Svakodnevno ona kači takve postove na društvene mreže i preko Đilasovih medija poziva građane na pobunu, na proteste, neposlušnost, itd., a ovoga puta je rekla – ovoga puta nazovite to kako hoćete, ali idemo do kraja. Evo, možete da vidite jedan od njenih poslednjih tvitova.Znači, ako takvi ne ostanu u dijalogu, njima je svejedno kako će se dijalog završiti. Ona poziva, kaže – njene patike su spremne za proteste, pobunu i neposlušnost.Sad ja upozoravam njene sledbenike šta mislite da će ona koja je izdala šefove šest stranaka, kojima se klela na vernost, da li vi stvarno mislite da će ona vas ispoštovati, ona koja je svog telohranitelja i čoveka koji je služio za prljave poslove, koji joj je bio desna ruka, njega je otkačila na brzinu? Da li mislite da će vas ispoštovati?Da li mislite da će ona zajedno sa vašom decom ići da guta suzavac i da bude uz njih ukoliko policija bude bila primorana da kao prošle godine, ne daj Bože, upotrebi silu da se spreči paljenje i pljačkanje Skupštine u kojoj se mi danas nalazimo?Da li će osoba kao što je Marinika Tepić koja na more ide sa gomilom obezbeđenja da poturi svoja leđa umesto vašeg deteta ili će ona zajedno sa Đilasom koji je unajmio najvećeg telohranitelja koga je pronašao odneti na sigurno dok ne prođu nemile scene, a ona će se oglašavati i žaliti za vašom decom putem „Tvitera“?Još dalje od nje ide onaj profesor pedofilije, pardon prava, koji je monstruma Belivuka nazvao svojim bratom i voleo da ga ljubi. Ta moralna nula koja je pobegla od poligrafa kao đavo od krsta je više puta pretila svim ljudima koji nisu pristalice nasilja da će ostatak života provesti u pritvoru.Osim njih jedan od onih koji bi voleo da u Srbiji dođe do građanskog rata, da udari brat na brata, komšija na komšiju kako bi on mogao da gospodari je izvesni Jovo Bakić koji sebe smatra intelektualnom elitom, koji otvoreno poziva na ulični rat, ulični rat nakon izbora, jer, kako sam priznaje, opozicija drugačije ne može da dođe na vlast. Ovo je jedna od njegovih poslednjih izjava – bez spremnosti na opasne ulične opasne borbe posle izbora nema pobede nad ovim režimom.Vuk Jeremić zarobljen u svom telu koje je takvo kakvo jer nikada nije radio fizičko u školi, kada je konačno shvatio da takav kakav je ne može da bude vođa nemira, niti vođa huligana, naročito nakon što je na prošlim neredima ispred Skupštine oteran uz šamaranje istih tih huligana koje je pokušao u nedostatku svojih da prisvoji, nastavio da onako kako samo onemoćao čovek može da preti, vređa krajnje vulgarnim rečnikom.On je poslednjom prilikom sve građane Srbije koji su glasali ili su članovi SNS nazvao, evo, pogledajte sami, neću da se izražavam, to nije naš nivo, ali građani Srbije mogu da vide kako ih je on oslovio.Danas ja molim sve građane Srbije da ne nasedaju na priče ovih ljudi. Njihov jedini cilj je da vas iskoriste kao što su do sada iskorišćavali svoje saradnike, ali i jedni drugi. Samo se setite koliko su stranaka ovi ljudi promenili, koliko su koalicija pravili i sve su se rastale zbog nenormalne želje svih njih, i Đilasa i Jeremića i Marinike, da oni budu glavni u toj koaliciji, da oni vladaju.Danas ja vas molim, poštovani građani, nemojte da postanete njihove marionete, ne dozvolite da vas iskoriste za svoje lično bogaćenje. Pružite podršku predsedniku države u najvažnijoj borbi u Srbiji u poslednjih 100 godina. Danas se kao u Prvom svetskom ratu odlučuje hoćemo li biti samostalna i nezavisna Srbija ili strani protektorat čiji bi namesnici bili Đilas i Jeremić.Hvala. Živela Srbija! narodni poslanik Milan Jugović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi sugrađani, danas je pred nama nekoliko izuzetno važnih sporazuma, međutim ja bih akcenat stavio na Sporazum između Vlada Republike Srbije i Vlade Vlade Savezne Republike Nemačke. O njemu bih rekao nekoliko reči.U prethodnom toku diskusije čuli smo zaista neke izvanredne stvari, izvanredne diskusije, pre svega mojih prethodnika, Linte, koleginice Vukojičić Jeftović, ali i ostalih kolega. Veoma je teško nešto novo reći, a ne ponoviti se. se. U svom izlaganju ja ću vrlo verovatno ponoviti neke činjenice.Mislim da smo u prethodnom periodu dugo ćutali, čak i previše. Nije puno da svako od nas u ovoj sali ponovi neke važne činjenica koje su nas prethodnih decenija terali da zaboravimo.Naša zemlja ima viševekovnu tradiciju, zemlja u čiju izgradnju, u čiju slobodu su ugrađeni milioni života. Zemlja koja je kao malo koja druga u svetu skupo platila svoju nezavisnost, svoju slobodu nečim što je najvrednije, a to je životima svojih građana.Tim ljudima koji su svoje živote dali za Srbiju mi dugujemo večnu zahvalnost. Ljudima koji su svoje živote ugradili u slobodu naše zemlje, koji su omogućili da danas budemo svoji na svome.Mi ćemo im biti večno zahvalni, a najmanje što možemo da uradimo za njih je da se postaramo da oni mirno i dostojanstveno počivaju ma gde bili sahranjeni. Da čuvamo stare i podižemo nove spomenike.Za razliku od nekih ranijih vremena kada se država veoma inertno, mogu reći slobodno, nipodaštavajuće odnosila prema velikanima iz naše prošlosti, ali i prema svim drugim građanima, danas je situacija drugačija za 180 stepeni.Danas se država odužuje svojim velikanima, ali i svim onim pojedincima koji su manje poznati, ili potpuno nepoznati široj javnosti, podizanjem spomenika, davanjem njihovih imena trgovima spomenik, mislim da je jedan veoma važan korak koji će obezbediti da ratni memorijali srpskih vojnika budu zaštićeni i sačuvani, u konkretnom slučaju na teritoriji Nemačke.Do pre nekoliko godina, tačnije do 2012. godine, u vreme bivšeg režima Tadića, Đilasa, i ostalih, da ih sada ne nabrajam, naši velikani su bili zapostavljeni, mi nismo smeli da obeležavamo značajne događaje iz naše prošlosti, samo zato da se neko iz regiona možda ne bi uvredio, ali smo se zato, to državno rukovodstvo u ime države Srbije, izvinjavalo se svima i za sve, trudeći se, opet kažem, dodvori nekom u regionu.Takva Srbija bila je, mogu reći, poželjan partner jer je bila ekonomski uništena, slaba i vojno i politički, i kao što rekoh, ekonomski, i nije predstavljala, da kažem, pre svega, ekonomski takmac nikome. Bila je poželjna svima, nikom nije

su ratni zločinci koji su u zločinačkoj akciji „Oluja“ ubili oko 2000 Srba, proterali oko 280.000 hiljada Srba, u Zagrebu dočekani kao heroji,

kao što reče juče moj kolega uvaženi Milimir Vujadinović, progonili kao zveri, hapsili, izručivali raznoraznim belosvetskim kazamatima,

jer izgleda da bivši režim, kao što se kaže u jednom našem popularnom domaćem filmu, vodio parolom „Đura će oprostiti što vas je tukao“, sve će biti u redu, idemo dalje.Danas dalje.Danas zahvaljujući, pre svega, Aleksandru Vučiću, Srbija izrasta u ekonomskog lidera u regionu, i zbog toga Srbija smeta i nekima iz regiona i nekima Boga mi, iznutra koji bi ponovo da se vrate na vlast, da bi nastavili sa bogaćenjem tamo gde su stali 2012. godine.Takođe, godine.Takođe, Srbija je danas dovoljno jaka da pomaže svom narodu u regionu, pre

iz NATO agresije, ne kampanje, kako se koristio termin u vreme bivše vlasti, već NATO agresija, zato što je to bila agresija.Mi smo ponosni što danas sa ponosom govorimo o svojim herojima, sa Košara, Paštrika, Gorožupa, i kao što rekoh, za razliku od onih koji su pre desetak godina te ljude koji su bili na prvoj liniji odbrane naše zemlje hapsili i izručivali Haškom tribunalu, danas heroji sa Košara, imaju u društvu mesto koje im pripada.Poginuli borci imaju spomenik na koji je i predsednik Vučić položio venac ove veterani sa Košara su u nedavnim vojnim vežbama, zauzeli mesto rame uz rame sa predsednikom države, jer prema njegovim rečima, na osporavanje nekih zašto su oni tu, on je odgovorio kada su bili dobri da brane svoju zemlju, dobri su da budu i uz predsednika države na vojnim vežbama svoje zemlje i sasvim na kraju da ne oduzimam više vreme, mogu reći da je ovo odnos jedne ozbiljne države prema svojim velikanima, prema onima koji su je zadužili i da će SNS i predsednik Vučić, sasvim sigurno i u budućnosti, voditi jednu patriotsku politiku, ali pre svega u ekonomskom smislu gde će se obezbeđivati uslovi, da Srbija jača, da naši ljudi ostaju u svojoj zemlji, da svoju sreću ne traže u nekim drugim zemljama.Sasvim na kraju, ja ću podržati naravno i Sporazum između Vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke kao i prethodna dva sporazuma. Zahvaljujem Zahvaljujem gospodinu Jugoviću.Narodne poslanike molim za strpljenje još tri minuta.Sledeći narodni poslanik je Luka Kebara. Imate tri minuta vremena, izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, gospodine Tvrdišiću.Poštovano rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi ministre Selakoviću sa saradnicama, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani i građanke Srbije.Na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, govorimo o jednom jako bitnom sporazumu, a to je sporazum o ratnim memorijalima, sa Saveznom Republikom Nemačkom. Naime, ovo je jedan značajan sveobuhvatni sporazum, koji će urediti tu materiju zaštite vojnih, civilnih grobalja, ali i ratnih memorijala koje mi imamo, bez obzira naravno na tu nacionalnu pripadnost.To je jako bitno. Zašto? Zato što zbog jednog humanog, pre svega, razloga u prijateljskom duhu mi želimo da ovekovečimo te uspomene na sve naše žrtve koje su stradale u ratu, i na našim prostorima i na prostoru Savezne Republike Nemačke.Ovo je jedan sveobuhvatni sporazum, podrazumeva da će ove ugovorne strane, Srbija i Nemačka, obavezati da u skladu sa propisima, urede ova groblja i memorijale, ali i da će te lokalne samouprave vršiti konstantno održavanje tih spomenika.Ja želim da se zahvalim gospodinu ministru, gospodinu Selakoviću zato što je na početku današnjeg zasedanja pomenuo taj spomenik koji se nalazi na Banovom brdu, a ja dolazim sa Banovog brda, tako da je meni to jako značajno.Naime, nemački vojskovođa August fon Makenzen je neprijateljski general i on je, znajući da da smo mi jedna velika vojska, da smo mi jedan veliki narod i toliko je bio zadivljen tim otporom koji smo mi pružili, jesmo mi izgubili tu bitku, ali on je bio toliko zadivljen i iznenađen da je odlučio da izgradi i da podigne spomenik jednoj neprijateljskoj vojsci, naravno za njega.Mislim da je to jedinstveni primer u svetu, da neprijateljska vojska, da njihov general gradi suparničkoj vojsci spomenik.Taj spomenik se nalazi na Banovom Brdu. Na njemu piše „Hier ruhen serbishe Helden“, što znači „Ovde počivaju srpski junaci“, srpski vitezovi, To je jako bitni. On je prepoznao taj srpski duh,

mogu reći čak i prijateljskom nivou, podignuti su na viši nivo.Evo i prema podacima Ministarstva spoljnih poslova u 2020. godini, čak 5,3 milijardi evra je iznosila ukupna robna razmena, a imamo više od 400 nemačkih kompanija koje zapošljavaju više od 70.000 radnika.Naš predsednik, Aleksandar Vučić, evo najavio je da će 13. septembra, kancelarka Angela Merkel doći u Srbiju, a do kraja godine i Ursula fon der Lajen, što znači da će najmoćnije Nemačke političarke do kraja godine doći će u Srbiju.Želim da zaključim, da mi predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, snažno ćemo se boriti da Srbiju ojačamo na svim poljima, a naročito na polju spoljne politike, međunarodnih odnosa i ugled u svetu će biti još veći i još snažniji.Živela Srbija, živeo naš predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujem, gospodine Kebara.Sa ovim zaključujemo zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačka od jedan do tri dnevnog reda.Zahvaljujem, naravno i gospodinu ministru sa saradnicima i svim narodnim poslanicima.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak 10. septembar 2021. godine, sa početkom u 15.00

Hvala